Zahvaljujem potpredsedniče Skupštine, poštovani članovi institucija, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije.Danas je na dnevnom redu, između ostalog i izveštaj Republičke komisije za sprovođenje javnih nabavki, za 2020. godinu. ja bih htela građane Srbije da podsetim na 2019. godinu, kada smo radili izmenu i dopunu Zakona o javnim nabavkama i zbog čega je to urađeno i koliko se to zaista vidi da je došlo do jednog velikog boljitka.Mi smo to uradili, prvenstveno da bi se sprečile koruptivne radnje, zatim da bi smanjili administrativne procedure, da bi zaštitili mala i srednja preduzeća i uostalom, i negativne posledice centralizacije javnih nabavki, a i uprostili samu proceduru.Izveštaj ove komisije imaju za cilj, u stvari sprečavanje koruptivnog ponašanja, bolju konkurentnost i potpuno otvoreno oglašavanje u postupku javne nabavke.Mogu reći da smo u velikom delu u tome i uspeli. Bilo je mnogo šupljina u načinima raspisivanja javnih nabavki, u ranijem periodu, kao na primer da se tehnička specifikacija prilagodi određenom ponuđaču, ili se propišu dodatni uslovi koji može samo on da ispuni.Jedan od načina bio je, na primer mehanizam izjava, taj mehanizam izjava je bio takav da oni dokazuju pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, ali da sam ponuđač, faktički nema obavezu da to i proveri.Posebno proveri.Posebno se to radilo kod onih koji su učestvovali na javnim nabavkama, po drugi i treći ili više puta.Ta praksa je doprinela prvenstveno diskriminaciji privrednih subjekata na tržištu i ono što čemu najviše pričamo to je, u stvari diskriminacija bila prema malim i srednjim preduzećima.Zatim, u to vreme, pre nego što smo doneli taj zakon, 2019. godine, a i članovi ove komisije znaju, jeste da cena je prvenstveno bila presudna, tj. niska cena, ali kasnije kako za vrednovanje ponuda, međutim često se pokazalo da najjeftinija ponuda, na kraju bude znatno skuplja, zbog neadekvatnog materijala ili usluga.Pre donošenja izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, 2019. godine česta pojava je bila i fiktivne ponude. Te fiktivne ponude su, u stvari stvarale lažnu sliku konkurenciji, tako da se jave dva ili više ponuđača, i za to jedan dobije, ovi drugi dobiju određenu protiv naknadu, za to što su odustali. Takođe, tu je bila prisutna i podela tržišta.Podela tržišta u delu gde se ne mešaju jedni drugim u zone. Sigurno su se mnogi od vas se takođe susretali sa ovim, da prvo mora da se raspitate čiji je reon, pa zatim da angažujete nekog za posao.Ključ posao.Ključ uspeha je isključivo u kontroli i u kaznenim merama, jer naš čovek razmišlja kako da nađe rupu u zakonu, i to smatra inteligencijom i snalaženjem, a ne pravim imenom.Zbog čega vam sve ovo govorim, govorim koliko su bile kompleksne izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama i da smo po svim ovim tačkama, u mnogome doprineli da do ovoga više ne dolazi.Pored dolazi.Pored boljitka koji su doneli ovi elektronski tenderi , potrebno je usaglašavanje pravilnika deklaracije proizvoda sa Zakonom o javnim nabavkama. Deklarisanje je na primer, u tom smislu, moraju da se znaju tačni nazivi proizvoda, a ne da se izmišljaju nazivi proizvoda.Druga stvar je gramaža. Gramaža proizvoda, ako je za neki proizvod uobičajeno da se proizvodi u 100 grama ili 150 grama, stavi se gramaža 127 grama, koji ima samo jedan jedini proizvođač. Ovo sve Ovo sve vama pričam zbog budućnosti i zbog toga na šta treba obratiti pažnju i sanirati to da se ne bi više ponavljalo.Zatim, objedinjavanje svih stavki pre bez odvajanja, ovde prvenstveno mislim na vrtiće u smislu da oni nabavljaju veliki dijapazon širok dijapazon, počevši od igračaka preko hemijskih, za higijenu, pa do toga da nabavljaju i hranu.Onda hranu.Onda u tom slučaju mogu samo trgovci da konkurišu, ali ne i proizvođači, jer proizvođači ne mogu taj čitav dijapazon usluga da pokrivaju, niti mogu u toj meri da se udružuju.Zakon o javnim nabavkama, i zakon koji reguliše zapošljavanje invalida je još jedna stavka na koju bi trebalo pažnju, a to je da su veoma pogodne za manipulaciju, jer preduzeće ako ima preko 50% invalida, što može značiti da je ustvari to, ako ima dvoje od njih zaposleno troje, to je upravo preko 50%.I ovo pričam zbog toga, jer se ne treba odnositi samo na procenat, nego se odnositi i na broj zaposlenih u tom invalidnom preduzeću, jer u tom slučaju imaju mogućnost rezervisanih nabavki, a to znači mogu biti odabrani, iako su 30% skuplji od drugih dobavljača.Kontrola, koji je broj invalidnih lica, u firmi ne samo u procentima, u ovom slučaju, izostaje.Daleko od toga da neko ne želi da pomogne invalidima i invalidnim licima i želimo da podstaknemo njihovo zapošljavanje, međutim vrlo je lako za korupciju i na to molim u narednom periodu da se obrati pažnja.Novi portal javnih nabavki omogućava elektronske javne nabavke, što je veliki korak za smanjivanje barijera i pristup javnim nabavkama, ali i alat za smanjenje birokratije i korupcije.Ovako se postiže daleko veća transparentnost, jer problem je postao takav da ugrožava sistem javnih finansija. Mi želimo da naše javne finansije postavimo na zdrave osnove i ne bežimo da se uhvatimo u koštac sa svim i svakim ko ugrožava napredak ovo sve veće povećanje transparentnosti i mogućnosti uvida u ceo postupak javne nabavke će povratiti poverenje u postupke javnih nabavki i omogućiti veću konkurenciju. Jedan od dokaza je upravo i ovde, što u parlamentu raspravljamo o ovom Izveštaju koji ste vi dali.Transparentnost prouzrokuje sigurnost, sigurnost prouzrokuje veće investicije, veće investicije prouzrokuju bolju zaposlenost, bolja zaposlenost znači veću potrošnju, a veća potrošnja znači bolji životni standard. Vidite, koliko je sve to povezano? Idemo korak po korak ka jasno određenom cilju i po jasno utrtom putu koji je utrla Srpska napredna stranka i njen predsednik Aleksandar Vučić, čije ime je postalo sinonim za uspeh, obnovu i prosperitet.Na kraju ovog mog izlaganja koje shvatite kao jedno dobronamerno i upravo to da u narednom periodu bude još jača kontrola i same kaznene odredbe, želim da čestitam Beograđanima današnju slavu Spasodan i želim da kažem nešto o tome što možda pojedini nisu upoznati.Despot Stefan Lazarević je 1403. godine proglasio Beograd srpskom prestonicom, a verski praznik Vaznesenje gospodnje za gradsku slavu. Spasovdan je kao slava Beograda obnovljena 1993. godine, kada je ponovo pošla litija posle 46 godina.Hvala najlepše. Hvala vama.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. o jednom delu izveštaja raznih državnih organa kada je u pitanju trošenje javnih sredstava ili kontrola državne pomoći koja se upućuje

sukobila Srpska napredna stranka kada smo došli na vlast 2012. godine, po onom zakonu o kome je pričala koleginica Jovanović, koji je važio pre 2012. godine. Komisija je bila prilično samostalna, prilično nezavisna. O njihovim izveštajima nismo vodili diskusije, a i u o nekom njihovom izboru nismo nešto ni učestvovali, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Isto tako, Komisija za kontrolu državne pomoći nije ni postojala. Neki privid je bio Komisija za hartije od vrednosti. Tako je to funkcionisalo do 2012. godine.Prvi ozbiljni korak ka uređenju naših javnih finansija jeste Zakon o javnim nabavkama koji je donet novembra meseca 2012. godine. Mogu da se pohvalim ili da pohvalim i Narodnu skupštinu da je to, koliko je meni poznato, jedini Zakon o javnim nabavkama koji je poslanički zakon.Narodni poslanici su napravili Radnu grupu, narodni poslanici su organizovali javne rasprave, narodni poslanici su napisali Predlog zakona i narodni poslanici su usvojili taj zakon. Tačno je da je on 2019. godine promenjen ili zamenjen, zato što ispunio svrhu svog postojanja i da je oblast javnih nabavki nešto što je živo i što je potrebno da se reformiše i unapređuje kako mi kao društvo napredujemo. Da ne pričam o onim drugim delovima, kao što je usklađivanje sa direktivama EU, zato što su i oni učesnici u postupcima javnih nabavki koje sprovodi Republika Srbija.Šta su bile novine po tom Zakonu o javnim nabavkama? Prvo je bio Portal javnih nabavki po tom zakonu koji je stupio na snagu 1. aprila 2013. godine. Drugo, Registar ponuđača javnih nabavki znači da samo neko ko je kvalifikovan i ko ispunjava određene uslove može da učestvuje u postupku javne nabavke. Treća novina je bio građanski nadzornik za javne nabavke koje su bile velike vrednosti. Četvrta novina je bila da je odbor nadležan za poslove finansija raspisivao, sprovodio konkurs i predlagao Narodnoj skupštini članove Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.To su novine koje je poslanička grupa Srpske napredne stranke – Aleksandar Vučić predložila Narodnoj skupštini 2012. godine i koje i dan danas u onom manjem ili većem obimu, građanski nadzornik ne, ali sve ostalo i dan danas funkcioniše u sistemu

cilj.Danas živimo u vremenu koje je opterećeno virusom korone i pandemije i kako god otvorite neki portal, vidite saopštenje određenih nevladinih organizacija. Prva stvar koja će da bude spomenuta jeste kako je Srbija i pod kojim uslovima nabavljala respiratore, kako i pod kojim uslovima je Republika Srbija nabavljala drugu medicinsku opremu i kako i pod kojim uslovima je Republika Srbija nabavljala vakcine na teritoriji Republike Srbije.Ja bih da se vratim na neko prethodno vreme, kada je zakon iz 2012. godine ušao u primenu. Za istu količinu medicinskih sredstava i opreme u 2013. godini Republika Srbija je platila oko 400 miliona evra manje. Tada nisam čuo nijednu dežurnu pitalicu kako se trošilo tih 400 milina evra svake godine za vreme vlasti bivšeg režima ili, da prevedem u bruto dohodak, 1,5% svega što se proizvede u Srbiji preko samo jednog organa bivši režim je otimao od građana Srbije.Ja bih voleo da kada raspravljamo o nekom narednom vašem izveštaju da vidimo koliko je to, da li će to da spomene Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ili će možda Kancelarija za javne nabavke, koliko je bilo pregovaračkog i hitnog postupka po zakonima koji su važili 2012. godine u procentima? Koliko je danas? Ja tvrdim da je danas višestruko manje i pored pandemije korona virusa. Koliko je trajao postupak po starom zakonu? Bio je i po šest meseci. Znali su to članovi Komisije koji su bili imenovani 2013. godine kakav su posao imali i koliko su vremena morali da provedu da bi rešili predmete koji su stari po nekoliko godina i koji su bili započeti po starom zakonu koji je doneo bivši režim.Sada je koleginica Hana Hukić, predsednik Komisije rekla da je rok kada se formira predmet ispod 30 dana. Opšti rok je 30 po Zakonu o upravnom postupku i po Zakonu o javnim nabavkama i to je nešto zbog čega moramo da odamo priznanje Komisiji, jer oni koji nisu učestvovali nikad u tom nadzoru kako izgleda rad Komisije, ne znaju o čemu se govori i najčešće nemaju predstavu koliko je to ozbiljan posao da se jedan i najbezazleniji predmet reši i koliko je potrebno konsultovati druge državne organe zbog raznih mišljenja i tumačenja da bi uopšte Komisija stekla pravu sliku kako da odluči po nekom predmetu.Voleo bih da nam Komisija za zaštitu prava izvuče statistički podatak koliko je po istoj pravnoj stvari Komisija koja je funkcionisala do 2012. godine donosila različite odluke i koliko je onda bilo ponuđača za javne radove, a koliko ih ima danas? E, to bih voleo da postave pitanja ti koji stalno sumnjiče nešto sadašnji režim da zloupotrebljava sredstva kojima raspolažu građani.Samo da podsetim još jednom, 400 miliona evra je bivši režim godišnje, znači svake godine, 12 godina su bili na vlasti, samo preko jednog državnog organa otimao od građana Republike Srbije.Sad će Vuk Jeremić, Marinika Tepić, Dragan Đilas da me pitaju koliko su koštali ovi respiratori, koliko su koštale vakcine? To zaista nema smisla. Svako drugi možda ima pravo da pita, ali oni koji su to radili i koji su tada ćutali, nisu radili, ali su ćutali, gledali, jer su konkurisali za razne projekte kod Vlade Republike Srbije i projekti su im bili odobravani da bi ćutali o pravim zloupotrebama, neka se takođe pokriju ušima. To je onaj civilni sektor, jer ovde nije reč o političkim stvarima.Setite se samo kako su nabavili vakcine protiv, čini mi se, svinjskog gripa, pa svi koji su učestvovali kasnije, odgovarali pred zakonom. Valjda im je to autoprojekcija da ako da ako se nešto nabavlja za građane Srbije po njihovom principu pola ćemo građanima, pola ćemo za sebe, ili da raspravljamo o tome da li je Narodna skupština za vreme bivšeg režima raspravljala o vašim izveštajima.

opisao način kako je potrošio novac na knjige. Evo, time su se bavili. Nisu bili ni nezavisni, samostalni zna se ko je, to su samo sudovi. Sad možete da zamislite da tadašnju Uprava za javne nabavke postavlja Vlada, kojoj on treba da daje saglasnost i da daje mišljenja, da odobrava postupak javne nabavke, pa smo imali neku komisiju za žalbe, koja je po samoj suštini zakona bila jača od Uprave, ali je Uprava ta koja je kontrolisala komisiju. Potpuni nedostatak pravnog sistema i nadzora nad trošenjem javnih sredstava.Šta je još odrađeno po zakonu iz 2012. godine, a nije više bilo, a bilo je u ranijem zakonu? To su bili aneksi ugovora. Po zakonu koji je doneo bivši režim, moglo je da se aneksira do 25%, ali znate kako su oni to tumačili? Na osnovni ugovor 25%, pa kad zaključe aneks ugovora, e onda još 25% na aneks i ugovor, pa tako tri puta, četiri puta. Pa, nije više bilo bitno ni da li je najkvalitetnija ponuda, ni da li je najjeftinija, biće najlopovskija.Pričamo o sistemu javnih nabavki. Kroz sistem javnih nabavki prolazi, ugrubo rečeno, negde oko sedam milijardi evra, kroz lokalne samouprave, kroz fondove, kroz javne radove itd. Možda par milijardi više nego što je to bilo za vreme bivšeg režima. Ali, šta su oni uradili sa tih pet milijardi evra? Jel se sećate neke bolnice, jesu li napravili? Jesu li napravili neku školu? li napravili neki put, osim onog Mosta na Adi, koji je koštao kao polovina autoputeva u Srbiji? Nisu ništa. Pa, koju su korist građani imali od toga? Nikakvu. A, ovi što su tad bili na vlasti, veliku.Kontrola državne pomoći, pa evo, kad je urađena revizija našeg Fonda za razvoj, 140 milijardi dinara su bile nenaplaćene potraživanja Fonda za razvoj, neobezbeđene, 140 milijardi dinara, preko milijardu evra su davali Farmakomima i sličnima, pa delili pare.Sad kad imamo potpuno uređen sistem, gde postoje tela koja učestvuju u postupku nadzora nad trošenjem javnih sredstava, koja vrše kontrolu, zakonsku ispunjenost, koja podnose izveštaj Narodnoj skupštini o svom radu i ne volim da koristim tu reč transparentno, nije srpska, ja ću da kažem javno raspravljamo o trošenju naših javnih sredstava, ne transparentnih, nego javnih, da građani Srbije kroz ovu diskusiju vide jesmo li ih trošili u skladu sa zakonom, koliko nam je efikasan državni aparat i kakvi su rezultati upotrebe tih sredstava, a to sve nisam mogao za vreme bivšeg režima. To je razlika između nas i njih.Nije problem da pitaju koliko smo platili vakcine, odgovorićemo, samo neka odgovore kako su zaradili po 600, 700 miliona evra, kao Dragan Đilas, ništa više. Evo, mi ćemo odmah unapred sve da mu odgovorimo, ali on nama neka to objasni.Voleo bih, jer znate šta, nije on sigurno najpametniji u Srbiji. Ako je to stekao na zakonit način, valjda u Srbiji ima još hiljadu takvih, pa bi i oni na zakonit način zaradili 600, 700, 800 miliona evra, pa to bi bilo bogatstvo za Srbiju, ali nije bilo na zakonit način. Ponašao se kao najobičnija lopuža i pravio nas sve ludim, izigravao sistem. I donosili smo zakone da ne bi krivično odgovarali, njihovi poslanici su izglasavali zakone da oni ne bi krivično odgovarali za njihove lopovluke.Kao što vidimo iz ove diskusije, i novi Zakon o javnim nabavkama, gde je sad formiran još jedan organ koji učestvuje i nadam se da neće da se bavi toliko seminarima kao što se to ranije bavila Uprava za javne nabavke, daje određene rezultate. I svakako da sve te rezultate treba pozdraviti. Da li možemo da budemo sa njima zadovoljni? Relativno, zato što je još mnogo toga ostalo da se uradi u smislu da naši zakoni budu još efikasniji, još primenljiviji. Ali, to ne može preko noći, jer su nam potrebna iskustva.Sasvim je sigurno da ćemo i ovom zakonu u nekom periodu imati neke izmene i dopune, ne zato što su sadašnje odredbe loše, nego zato što kroz sprovođenje zakona možemo da vidimo i uvidimo način da zakoni koje donosi Narodna skupština budu još efikasniji.Znači, sada imamo i pravu Komisiju za hartije od vrednosti, a ne da se bavimo službenim putovanjima, kao što je to bilo ranije i koje će da se bave samo vlasničkim transformacijama, pa kada neće predsednik Komisije da potpiše kako „Knjaz Miloš“ treba da se proda, oni ga spakuju u zatvor. Jel tako bilo? Štimac je tada bio predsednik Komisije, završio u zatvoru.Imamo pravu Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koja više ne odlučuje godinama o nekom predmetu, pa na taj način onaj ko je uložio žalbu fino kaže – ili nećeš nikada dobiti posao, već ćeš morati malo da me častiš da povučem žalbu. Sada rešavaju to u roku od 30 dana.Nemamo više Upravu za javne nabavke, nego Kancelariju koja ne organizuje više seminare po Srbiji da bi imali ekstra prihoda, nego je sve usmereno na to da naš sistem javnih nabavki, državne pomoći, hartije od vrednosti bude efikasan, racionalan, da isključivo funkcioniše u korist građana i države, a ne Dragana Đilasa i društva oko njega, jer čini mi se da je jedini razlog njegovog bavljenja politikom taj što je Srbija sada ponovo puno bogatija nego u vreme kada je on izgubio vlast, pa bi ponovo deo kolača koji pripada građanima Srbije da prisvoji za sebe samo, pošto smo mnogo bogatiji kao država godine. Siguran sam da ne bi bilo 600 ili 700 miliona evra, bilo bi tu možda oko par milijardi, ali on to može samo da sanja, jer prvo mora da pobedi na izborima. Hvala.Reč ima Adam Šukalo. da kažem da je izuzetno važno da mi danas raspravljamo ove izveštaje, ne samo o Komisiji za hartije od vrednosti, već primarno i ove tri komisije koje su stalna tela, nezavisna i to nisu ad hok tela. Srbija je zaista u ovih proteklih, kako je to kolega Arsić i slikovito i normativno nabrojao malopre, pa da se ne ponavljamo, došla u jednu poziciju koja može sigurno da istakne tu jednu vrednost i da kaže da je uradila mnogo više, nego mnoge zemlje u regionu. Neki nisu ni počeli.Igrom slučaja znam kako ide ova priča oko javnih nabavki u regionu i zaista je Srbija odmakla u svakom smislu reči i izuzetno je važno da se mi danas sada nalazimo u jednom potpuno drugačijem ambijentu. Naime, kada o tome govorim šta je važno istaći u svoj ovoj vrsti priče?Slušam danas svoje uvažene koleginice i čini mi se da mi o takvom statusu koji je izgrađen, evo rekli smo od 2012. godine pa na ovamo, pričamo sada kao o nečemu što je već potpuno normalno. normalno. Naravno da jeste normalno, ali sa druge strane moramo da se prisetimo i kako je bio u proteklom vremenskom periodu da bi se shvatilo da za jednu ipak dosta kratku etapu, vremensku, smo došli na ovaj stadijum u kojoj Srbija može preko različitih, da kažem, i alata i argumenata, ne da se istakne samo u regionu, već i na širem planu.Argumentovaću svoju diskusiju sa nekoliko pokazatelja koja su izuzetno važna, ali da kažem jednu ličnu konstataciju koja je, po meni, danas jasna svakom građaninu Republike Srbije, a upravo zato što smo mi ove oblasti, koje vi predstavljate kroz ove izveštaje ili sam Odbor za finansije kroz ove zaključke, koji vama daje podršku u vašem radu, kao što vam daje i parlament Republike Srbije i narodni poslanici, ako hoćete, i SNS, da kažemo, upravo zato što smo sredili sve to, dali mogućnost da bez ikakvog pritiska i uticaja bilo ko radi u nezavisnim institucijama… Ja bih voleo da se bilo ko od vas javi i kaže da li je imao bilo kakav pritisak od bilo kog zvaničnika uinstitucijama Republike Srbije, a u smislu bilo kog postupka, pa da odmah razrešimo tu vrstu priče. Zato je Srbija danas 2021. godine potpuno vrednosno različita i u ovoj oblasti u odnosu na Srbiju do 2012. godine, i to svi znaju.Upravo zato što smo sredili ovu oblast Srbija ima prostor da prvo usvaja planove, a onda u realizaciji tih planova da gradi autoputeve, da gradi bolnice, da gradi škole, da povećava penzije, plate, životni standard građana. To nije bilo moguće u matematici koju je sprovodio bivši režim u kojem je kroz sistem javnih nabavka i državnih pomoći, kako su oni to radili, taj višak nestajao u njihovim džepovima, a nije završavao kod građana Republike Srbije, kod penzionera, kod socijalnih slučajeva, kod privrednika kojima je izuzetno važno da ovaj proces razvoja državne infrastrukture iza koje država Srbija stoji može pokretati i našu privredu. Nema više tih javnih nabavki trange-frange u kojem uz neku kombinaciju u vračarskom kafiću ili dorćolskom ćete dogovoriti kombinaciju, a onda na nekoj komisiji, kroz neke koje koje su funkcionisale kako su funkcionisale ranije, dogovoriti dobru priču, a onda vaši računi da se uvećavaju, uvećavaju, a da za to ne odgovarate.To više nije pitanje, niti ko to pitanje postavlja da se može bilo ko brecnuti ili ohrabriti da tako nešto radi. Naravno, mi to spuštamo na niži nivo, na lokalni nivo i upravo je SNS ta politička partija koja je dala legitimitet za ovakvo uređenje, ali pokazala i svojom političkom voljom da je spremna da se obračuna i sa onima koji na nižem nivou, u vlastitim redovima, pokušaju kroz bilo kakvo javno ovlašćenje, pa bilo ono javna nabavka, neka izgradnja ili legalizacija ili bilo šta drugo,

je ta velika razlika, ogromna koja u smislu pravne sigurnosti i svega ostalog, ostajanje javnog novca za upravljanje javnim resursima, izgradnje javnih radova, javnih infrastrukturnih radova, se i vidi taj materijalni pomak koji možete vizuelno da opipate, vidite i shvatite ono što je kolega Bojanić govorio malopre, kada se vozi za Kraljevo, ili kada planira sutra autoputem da se provoza. Zbog čega je to moguće? Zato što taj višak neće više ići kao ekstra profit određenih privatnih kompanija koje vi različitim fiktivnim ugovorima osnivate u inostranstvu, a gde sakrijete i uvijete to, kao u oblandu, preko desetak povezanih pravnih lica da se vi ne bi prepoznali.Nije, Dragane Đilasu, niko idiot u Srbiji da ne razume šta si ti uradio i nikada Srbija više neće ličiti na tu vašu prćiju, kako ste se vi ponašali prema njoj, a ponašali ste se kao prema svojoj vlastitoj prćiji, da možete da je premećete i radite kako god hoćete, pa da tu prćiju premećete sa računa na račun i iznosite taj otet novac od građana Republike Srbije na strane račune, ovde da nas izluđujete sa pričama kako ste nevini, niste krivi, odnosno vi ste žrtve. Vaša uloga žrtve koju jedinu igrate u ovom političkom diskursu je, takođe, propala, vama više niko ne veruje da ste bili bilo kakve političke žrtve. Vi niste žrtve, vi ste štetočine, neko ko nije u periodu dok je vladao Srbije uradio ništa dobro za Srbiju. Uradili ste dobro za svoje za svoje račune, dobro ste uradili za sebe. Ne verujem da ste uradili dobro za svoje porodice, za svoju decu. Ja ne bih nikad nekom poželeo da se njegovo dete stidi njega zbog toga šta je on radio za vreme javnog obavljanja funkcije. Taj pečat koji nosite je teži od bilo čega drugog. Zato ovi ljudi koji sede ovde, koji sede u Vladi Republike Srbije neće dopustiti da se takve stvari radi.Imate našu podršku, ali ta podrška je pretpostavljena,

predstavite sve što su anomalije u ovom društvu i unapredite sve što je moguće više.Portal javnih nabavki, Kancelarija za IT upravu Republike Srbije su odradili fenomenalne stvari, ne samo u ovoj oblasti i više to nije priča kombinacija u smislu toga - ide i sad će se raspisati u kojim će se novinama to objaviti. Priča je potpuno otvorena, jasna svima, sužene su mogućnosti za bilo kakvu i manipulaciju, a i da kažem, dodeljivanje određenih javnih nabavki, tendera i svega ostalog, što vi daleko stručniji u terminima možete i da predstavite, nego mi kao narodni poslanici ovde, je izuzetno važno da sigurnost svih onih koji učestvuju u takvim postupcima znaju da u svakom momentu mogu dobiti onaj odgovor koji se za njihovo poslovanje izuzetno biti važan, a u smislu njihove pravne i svake druge sigurnosti njima dati mogućnost da svoje posao razvijaju planski.Ono što je takođe za mene izuzetno važno je i pomoć koju je Republika Srbija u ovoj eri pandemije uputila i privredi i građanima, a za mene lično, s obzirom da sam poreklom iz Republike Srpske, i pružila podršku u smislu pomoći državne od strane Republike Srbije i Republici Srpskoj i Federaciji BiH i zajedničkim i zajedničkim institucijama BiH ili sada, da uzmem poslednji primer, podrške četiri opštine koje su zaista stradale u svakom smislu reči što određeni nemarom upravljanje javnih finansija, a i zbog drugih okolnosti, geostrateških položaja u opštini Dubica, Kostajnica, Petrovac u Federaciji i Nevesinje u Republici Srpskoj ili da budem precizniji, da se geografski orijentišemo, u Hercegovini, odakle je moj prijatelj Uglješa Mrdić.Prema Mrdić.Prema tome, Srbija ima prostora da pomogne svojoj braći i svojim sunarodnicima zato što je stala na noge, zato što ne dozvoljava da njen javni budžet, javni buđelar, ako hoćete tako, otima svakoj i kida na način kakvo je to rađeno do sada. Zna se red u Srbiji, zna se da je došlo do drugo vreme. Upravo to drugo vreme možda danas i na Spasovdan koji je Dan grada Beograda, ali Dan grada Banjaluke, odnosno slava Beograda i slava grada Banjaluke je pokazatelj jednog vremena koji će u budućnosti značiti da ćemo ove izveštaje razmatrati u što povoljnijem ambijentu, a da će u javnim finansijama i u narednom vremenskom periodu i svemu ostalom vladati red, rad, disciplina i da će građani Republike Srbije i u narednom vremenskom periodu moći očekivati i bolju i efikasniju, da kažem, vlast koja će dati doprinos u svakom segmentu reči. U to ime živela Srbija. Hvala.Reč ima Viktor Jevtović. predsedavajući, doktore Vladimire Orliću, poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije,

ne samo sa pozitivnim zakonodavstvom EU, već i sa osnovnim pravnim tekovinama EU.Opšta tendencija je pojednostavljenje postupka javnih nabavki, te samim tim i smanjenje administrativnog opterećenja kako na strani naručioca, tako i na strani ponuđača, kao i na smanjenje troškova u postupcima javne nabavke, takođe i obezbeđivanje većeg učešća.Međuinstitucionalna saradnja svoj pun obim dobila je u oblasti prikupljanja podataka neophodnih za analizu prijavljenih i konstatovanih nepravilnosti. U godišnjem planu sadržani su sledeći podaci: pregled subjekata monitoringa, vremenski period sprovođenja monitoringa, podaci o resursima kontrole i javnih nabavki, koji će biti opredeljeni za sprovođenje monitoringa i drugi podaci od značajnog za sprovođenje.Postupajući i radeći na ostvarenju istog, a to je suzbijanje neregularnosti u oblasti javnih nabavki, dostignut je visok nivo saradnje sa određenim državnim organima i institucijama, pre svega, sa tužilaštvom, MUP i Agencijom za borbu protiv korupcije,

negativnih mišljenja od 2013. godine koji je iznosio 36% smanjen je na procenat od 2% 2020. godine. To je način na koji Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije pristupa eliminisanju korupcije i kriminala za razliku od režima DOS-a koji je manipulativnim radnjama ne obazirući se na potrebe građana, već samo na svoj lični interes i sve nezasite političke apetite na grbači napaćenog naroda kršio sve norme i standarde u obavljanju državnih i političkih funkcija.

pljačkama na trolejbusima, na vrtićima, preko podzemnih kontejnera, mosta na Adi koji je ujedno i najskuplji most ikada, afere Luke Beograd, kao i tragičnom rekonstrukcijom Požeške na Čukarici, na kojoj ja živim i sve sam to video, a danas da bi se unapredila kontrola u sistemu javnih nabavki koja nas ujedno i strateški približava segmentima EU i evropskog društva ide primena novog portala javnih nabavki i dominantan podatak je da se broj negativnih mišljenja smanjuje iz godine u godinu dok pozitivna mišljenja dominiraju sa niskim učešćem pregovaračkih postupaka u ukupnoj vrednosti.Sve je to deo politike Aleksandra Vučića i SNS, čiji je cilj sprečavanje malverzacija sa javnim nabavkama. Mi tu ne stajemo i idemo dalje

a ništa za narod Srbije koji je vapio za pravdom i boljim životom, a doživeo da ih bivši režim dovede do ivice bankrota i bede. Đilasov, Šolakov, Jeremićev sistem je narodni novac u poreskim rajevima zalivao skupocenim viskijima, tompusima, skupocenim hotelskim sobama pod izgovorom da je to za narodno dobro. To nije naša politika.To nije politika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, već nove investicije, fabrike, bolnice, putevi, uvećanje plata i penzija uvek, pa čak i u doba pandemije, kao i beskompromisna borba sa onima koji su bacili zemlju u sunovrat, borba protiv močvare i onih koji u svojoj nemoći danas jauču na društvenim mrežama ne bi li se nasiljem vratili u onaj mulj u koji su u jednom bacili i Srbiju, ali to im neće poći za rukom. Država koju predvodi Aleksandar Vučić je danas potpuno drugačija od one jadne i ponižene koju su drmali tajkuni i lopovi. Neće više nikada. Narod im poručuje vaše pretnje metkom nisu zaustavile ni Vučića, ni Srbiju, niti će.Ono što je teško uradićemo sad, ono za šta govore da je nemoguće za to će nam možda trebati malo vremena, ali biće i to. Videli ste već. Znate da je tako. Hvala vam. Živi bili i živela Srbija. Hvala reč ima Vuk Mirčetić. uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja sam se javio kako bih diskutovao o izveštaju o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu.Pre samo početka izlaganja zbog građana Republike Srbije, ja ću se vratiti kratko samo na period 2009. godine čisto da bismo uporedili Komisiju od 2009. godine i Komisiju koja danas funkcioniše.Podsetiću da je sistem kontrole državne pomoći u Republici Srbiji uspostavljen upravo te 2009. godine donošenjem Zakona o kontroli državne pomoći i tim zakonom je bilo propisano da kontrolu državne pomoći vrši upravo ta komisija koju kao radno telo obrazuje Vlada. U tom periodu ova komisija nije posedovala niti pravni subjektivitet, niti PIB, niti prostoriju u kojima je funkcionisala i tokom primene tadašnjeg zakona konstatovano je da tu mnoge stvari treba da se promene koje se tiču u kontrole državne pomoći, ali i samog načina organizacije funkcionisanja Komisije. Bilo je neophodno doneti novi zakon kojim se uređuju i položaj, i izbor organa, ali i radno-pravni status zaposlenih u Komisiji.Trenutni Komisiji.Trenutni Zakon o kontroli državne pomoći je donet 2019. godine, počeo je da se primenjuje 1. januara 2020. godine. Dakle, Komisija za kontrolu državne pomoći u smislu ovog zakona funkcioniše tek nekih godinu i po izveštaj o radu što podnosi Narodnoj skupštini Republike Srbije izveštaj o radu, što ste vi i učinili 9. marta ove godine i zbog građana Republike Srbije važno je napomenuti još jednom da Komisija ne odlučuje o tome ko će dobiti pomoć, ne dodeljuje pomoć kao ni iznos koji se dodeljuje ni kojim učesnicima, ni po kom projektu itd.Nadležni davaoci u smislu ovog zakona jesu nadležni organ Republike Srbije, Autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, a nadležnost je, odnosno neću pričati o svim, nego o nekim od nadležnosti Komisije, prema članu 10. Zakona o kontroli državne pomoći obuhvata, ja ću pročitati da ne bih pogrešio: ocenjivanja postojanja i usklađenosti državne pomoći sa pravilima o dodeli istih, donosi podzakonska akta za sprovođenje zakona kao i rešenja i zaključke u postupku kontrole, preduzima aktivnosti na razvijanju svesti o značaju kontrole državne pomoći i ono što je važno, Komisija ima i kontrolnu funkciju namenskog korišćenja državne pomoći.Kada pričamo o državnoj pomoći generalno važno je napomenuti da je 2019. godine najistaknutiji instrument dodele državne pomoći su bile subvencije sa učešćem od 55,4%, dok su zatim sledili poreski podsticaji sa učešćem od 22,2%. Ukupna dodeljena pomoć 2019. godine iznosila je 939,6 miliona evra.Jako evra.Jako je važno da pomenem, kao neko ko je u prethodnom periodu bio i obavljao funkciju predsednika Saveta za zapošljavanje jedne gradske opštine u Beogradu, znam koliko je važan dobar odnos sa privredom i koliko je važno informisanje privrednika o mogućnostima koje imaju. Posebno bih istakao značaj određenih aktivnosti koje imaju za cilj promovisanje državnih pomoći, jer što više ljudi, što više građana Republike Srbije znaju na koje državne pomoći imaju prvo, to će veći broj ljudi uzeti učešće i samim tim im se omogućava dalji napredak.Posebno bih pohvalio rad Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije u organizaciji ovakvih aktivnosti i to smatram primerom dobre prakse. Direktor sektora preduzetništva Branislava Simanić, sa svojim timom ljudi svake godine organizuje dan otvorenih vrata sa preduzetnicima na kojim svi predstavnici mikro, malih i srednjih preduzeća imaju prilike da se informišu o mogućnostima i državnoj pomoći na koju mogu da konkurišu. Te državne pomoći, tačnije finansijske pomoći raspisuje Republika Srbija, a realizuju se kao što svi znamo preko Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojne agencije, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje.Međutim, ono što je jako važno jesu prezentacije ovih programa koje se organizuju po opštinama u celoj Srbiji. Na taj način veći broj, još veći broj zainteresovanih ljudi može da dobije sve potrebne informacije koje se tiču određenih određenih mogućnosti za subvencije i to smatram da je jako važno zbog toga što moramo da omogućimo građanima Republike Srbije dve stvari.Prva stvar je da pre svega imaju mogućnost da se oslone na svoju državu i da znaju koje subvencije i na koju državnu pomoć imaju pravu, a zatim i da budu informisani da mogu da konkurišu i kako mogu da konkurišu da bi to postigli.Pre početka ove sednice razgovarao sam sa koleginicom Anom Pešić iz ćićevca i to je jedan dobar primer dobre prakse, obzirom na to da je u saradnji Privredne komore Srbije i regionalne Privredne komore Kruševac u Ćićevcu otvoren šalter za preduzetnike i sada svi građani koji imaju svoje preduzeće ili građani koji hoće da započnu svoj novi posao u svakom trenutku mogu da dobiju bilo kakve informacije.Ono što je važno i što je interesantno jeste da u celom Rasinskom okrugu ovakvi šalteri nisu ranije postojali i sada, ovo je već treći šalter koji je otvoren u Rasinkskom okrugu, tu su naravno Brus, Trstenik i sada Ćićevac. To su upravo pravi primere kako se sledi politika predsednika Aleksandra Vučića.Dakle, sa jedne strane treba da omogućimo atraktivno poslovno okruženje, a sa druge strane građani Republike Srbije treba da budu informisani, dakle da imaju načine kao mogu da iskoriste sve ono što im država nudi.Ukoliko pogledamo izveštaj Komisije, moramo da imamo u vidu da je, kao što su i prethodni govornici pričali 2020. godina bila vrlo specifična godina zbog Korona virusa i smatram da i ako je bila teška godina i specifična, da ste se vi generalno kao Komisija prilično dobro snašli. U ovoj godini su uspostavljeni i pravni i institucionalni okviri koji su neophodni za rad komisije. Doneta su i sva neophodna akta koja se odnose na unutrašnju organizaciju.Sada bih se vratio kratko na početak svog govora, kada sam pričao o Komisiji 2009. godine. Ovde se vidi jasna razlika između Komisije koja je bila 2009. godina i Komisije koja sada ove godine funkcioniše. Ono što mi se lično dopalo u ovom izveštaju, generalno u vašem radu jeste ulaganje, unapređenje kadrova i to kako funkcionera, tako i zaposlenih i ovako funkcionalna Komisija je održala 43 sednice na kojima je doneto 53 akta, kojima se ocenjuje usklađenost državne pomoći.Na samom kraju, ako mi dozvolite, dao bih jednu sugestiju koja se odnosi na stepen poznavanja propisa iz oblasti državne pomoći i lično smatram, a i vi ste to naveli na kraju izveštaja, da ne postoji dovoljan stepen poznavanja propisa iz ove oblasti, te smatram da bi u narednom periodu trebalo malo više raditi na unapređenju i na podizanju svesti na ovu temu, jer ukoliko svest svih relevantnih činilaca bude na zadovoljavajućem nivou i ukoliko to naravno dalje doprinosi, kao što sam nekoliko puta već i pomenuo, stvaranju atraktivnog jednog poslovnog okruženja, transparentnijeg poslovanja, ali i otvaranja novih radnih mesta.Mi danas živimo u Srbiji koja je za ponos svih nas, ali to ne treba da znači da ne treba da nastavimo da se trudimo i da radimo još više i još marljivije. U danu za glasanje ću podržati predloženi izveštaj. Hvala.

javne nabavke, Kancelarija za javne nabavke, danas uglavnom govorimo o javnim nabavkama. U ovoj državi za vreme vlasti bivšeg režima, na te javne nabavke, pala je jedna velika magla tako da su javne nabavke u stvari bile tajna.Đilas tajna.Đilas je najbolji primer za to kako se javna funkcija podredi privatnim biznisima. Spojio je javnu funkciju i privatne biznise. To je rezultiralo da on u svojim privatnim firmama napravi ogromne profite, a da u javnom sektoru bude ogroman minus. To će gospodin Mirković najbolje znati. Znači, to je negde 1,2 milijarde evra je ostavio dug u Beogradu dok je vladao i bio gradonačelnik.Firme su mu napredovale i napravile ekstremne profite tako da je svima jasno, verovatno i Agenciji za borbu protiv korupcije koja je usko povezana sa ovim,

pažljivo birali tužioce, sudije, radnike Agencije za borbu protiv korupcije. Danas je toj Agenciji za sprečavanje korupcije, sada se tako zove, omiljena meta su narodni poslanici.Dakle, oni koji čak i nisu u poziciji da učestvuju u javnim nabavkama, da budu članovi tenderske komisije itd, oni su omiljena meta Agencije za borbu protiv korupcije koja bi zloupotrebu u javnim nabavkama trebala je da sankcioniše i spreči. Ja moram priznati da to sada rade daleko efikasnije, nego u periodu do 2013. godine.Da vas podsetim, da je u toj Agenciji za borbu protiv korupcije uhapšen direktor, jer se to tako zvalo, zato što i sam direktor u Agenciji za borbu protiv korupcije za vreme vlasti bivšeg režima bio duboko u korupciji, što bi neki naši mlađi rekli – bio duboko u medu i šećeru.Dame i gospodo narodni poslanici, ako vam kažem samo podatak da je za vreme vlasti bivšeg režima Agencija za borbu protiv korupcije zgradu u kojoj posluje i dan danas, sada se zove Agencija za sprečavanje korupcije, kupila bez javnih nabavki, direktno pogodbom, sa vlasnikom firme, odnosno sa firmom čiji je vlasnik bilo lice iz one „Bele knjige“, čuvene „Bele knjige“ na osnovu koje je sprovođena akcija Sablja itd. Ako kažemo da su kupili direktnom pogodbom, uz pomoć podrške Vlade Mirka Cvetkovića, Vlade Ilijade, u to vreme je bila više jada nego Vlada.Ako su oni to kupili direktnom pogodbom, gde su za jednu zgradu dali pet puta više novca nego što je taj zanimljivi preduzetnik dao za celu firmu koja je ima pet takvih objekata u Beogradu. Kao slučajno su šetali kroz Beograd, nešto im nije odgovaralo, na Zelenom vencu im nije odgovarala zgrada Beogradske ili „Beobanke“, da ne grešim dušu i onda su u povratku videli na uglu baš tu zgradu, baš tog lica i rešili su baš to da kupe.Šta ste mogli u to vreme, za vreme vlasti žutog režima, bivšeg režima, dakle šta ste mogli da očekujete u javnim nabavkama, šta ste mogli da očekujete o tome da se spreči upadanje u med njihovih funkcionera, ako je sama Agencija, koju su oni odabrali na način koji je protivpravni i protivzakonit kupila zgradu u kojima posluje i dan danas. Tamo ima žutih kadrova. Sećamo se gospođe koja je bila u stranci nikada im dosta nije bilo, da je njena majka aktivno radila na slučajevima narodnih poslanika koji su zbog neke sitnice lepljeni za stub srama u medijima. Pri tome, Radulović, zahvaljujući tome što je ćerka od jedne funkcionerke iz Agencije bila na njegovoj listi, Radulović je prošao nekažnjeno iako je kao stečajni upravnik, a kasnije i kao ministar duboko svoje prstiće zaronio u srpske budžete, bogami i američke, ali za američke me toliko nije briga. Toliko o onome koji će se ovde verovatno posle izbora vratiti na antivakser idejama.Dame i gospodo, u vezi državne pomoći. Državna pomoć i subvencije u poljoprivredi i industriji. Ono što bih ja voleo, iz ovih podataka vidim da je 2019. godine da je podrška 2,4 puta veća u industriji za subvencije nego u poljoprivredi. Praksa u EU je obrnuta. Subvencije u poljoprivredi su 45% evropskog budžeta, izdvaja se 10,4 miliona hektara. Ako to uzmemo kao jedinicu mere da to bude površina poljoprivrednog zemljišta na 10,4 miliona hektara miliona hektara obradivih površina, oni izdvajaju 54 milijarde evra, što je negde prevedeno po hektaru oko oko 500 evra.U ovom trenutku ovaj iznos koji je isplaćen 2019. godine nije i konačan, zato što su ostali dugovi koji će se isplaćivati sada kada smo, uz podršku naravno i predsednika Republike, uspeli da dobijemo dopunska sredstva da bi isplatili te zaostale repove i dugove i da u potpunosti isplatimo sve što je dugovano u 2019. i 2020. godini.Dakle, ova cifra za 2019. godinu neće biti konačna, ali kada je podelite sa tri i po miliona hektara obradivih površina dobijete negde oko 100 evra. Ranije je to bilo oko 30, 40 evra. Ovo je veliki napredak i ja kao predsednik Narodne seljačke stranke sam zahvalan i Vladi i naravno nosiocu izborne liste koji je dve seljačke stranke stavio na listu i koji uvek ima razumevanja po pitanju poljoprivrede da srazmerno industrijskoj moći ove zemlje izdvojimo što više novca za poljoprivredu i da na takav način subvencionišemo i nagradimo poljoprivrednike, odnosno da ih stimulišemo za što veću proizvodnju.Moram reći da ova državna pomoć nije bila samo u korist poljoprivrednika, da je ona bila i u korist potrošača, a posebno je bila korisna za prerađivače, bila bila u korist države koja, bi ne daj Bože, zbog eventualnih novih vojnih i ekonomskih pritisaka bila sigurna da ima prehrambenu sigurnost. Dakle, sem toga što je država bezbedna, sem toga što ima neku vrstu političke moći u regionu koji snabdeva hranom, jer smo okruženi zemljama bivše Jugoslavije koja u dovoljnoj meri nemaju hrane, ali ovi podsticaji su išli korist potrošača zato što su imali dobro snabdeveno tržište i jeftiniju namirnicu, a u korist prerađivača je bila još malo veća zato što su mogli da naprave, zahvaljujući sirovini koju dobiju jeftiniju zbog državne pomoći, mogli da naprave dobar prehrambeni proizvod i da budu konkurentni na našem tržištu i okolnim, pre svega prema evropskim proizvođačima za koje sam rekao da imaju nekoliko puta veći podsticaj ako uzmemo jedinicu mere za podatak.Dame i gospodo, mi smo malo okrenuli subvencije u korist stočara, voćara, jer smatramo da intenzivnija poljoprivredna proizvodnja je od veće koristi za državu. Malo smo na biljnoj proizvodnji uštedeli onu subvenciju po hektaru zato što nije baš nije baš primereno praviti isključivo biljnu proizvodnju, subvencionisati i onda izvoziti milione tona kukuruza, stotine hiljada tona proizvoda od soje, stočnog brašna itd, a uvoziti meso često kvaliteta koje je ispod kvaliteta domaće mesne industrije, kvaliteta mesa koji proizvode domaći stočari.Zato

povraćaji su od 50 do 65% u stočarstvu, uvedeni su za mlade posebne privilegije itd. Tako da smo okrenuli subvencije u korist, koliko smo mogli, u korist intenzivnije poljoprivredne proizvodnje koja po hektaru daje daleko više. To je dalo neke određene rezultate, a sećate se vi koji ste bili u starijim sazivima da smo imali ovde pobunu ala Čanak, Radulović, Pajtić koji su protestvovali u ime ratara da se ne zaokreće agrarna politika u korist intenzivnije proizvodnje, pa su prozivali moju malenkost i zvali tako malo – hajde izađi malo da te ubijemo, zato što, eto, Bože moj, sa ratarstva smo prebacili na stočarstvo.Moram vam objasniti da svaki stočar je prethodno ratar. Dakle, ništa mi previše nismo uzeli od ratarstva, nego smo ih usmerili da nadomeste prihode iz ratarstva stočarstvom, a stočarstvo je malo intenzivnija poljoprivredna grana u kojoj morate da radite svaki dan, u kojoj ne možete da kupite jedan „Džon dir“ i da obrađujete hiljadu hektara itd, već morate svakog dana da budete prisutni na svojoj farmi.Privatizacija ili "grabizacija" koju su ovi žuti nesrećnici,

verovatno bi ta američka iskrivljena verzija i na izborima propala, zato nisu ni izašli na izbore da misle da neko, eto, žali za njima, kao, eto, oni bojkotovali izbore i da ih nisu bojkotovali verovatno ih ovde ne bi bilo, uprkos tome što smo skinuli cenzus 3%, jer su u potpunosti zaslužili zaslužili nepoverenje građana.Dame i gospodo narodni poslanici, da ja ne bih previše dužio, da vam kažem svima da dobro pazite. U ovoj državi je žuti režim naučio i građane, bogami, a naučio i svoje članove, ukoliko još uvek postoje, oni su naučili svoje simpatizere i članove da je vera odvojena od države a pronevera kod njih nije. Hvala. **Radovan Tvrdišić** Zahvaljujem gospodinu Rističeviću.Sledeći je narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković. Izvolite. Hvala, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine.Poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, razmatranje izveštaja Komisije za državnu pomoć i, naravno, drugih institucija čiji su članovi predstavnici danas ovde a koji se tiču kontrole procesa javnih nabavki, koja je jako značajna za naš naš ukupni politički, ekonomski i socijalni napredak, govori o tome da Republika Srbija i Vlada Republike Srbije vrlo ozbiljno pristupaju kontroli ovih procesa koji su ključni kako bi novac, budžetski novac, novac građana Republike Srbije, odlazio na prava mesta i odlazio na prave projekte.Ono što je jako bitno a uvedeno je za vreme Vlade predsednika Aleksandra Vučića to je da se prati svrsishodnost svega onoga što državne institucije i svi oni koji su budžetski korisnici koji imaju obavezu da sprovode i da implementiraju proces javnih nabavki, da se toga i pridržavaju i da za sve ono za šta troše svoj novac, da to ima dodatu vrednost i, naravno, da se jako vodi računa o tome na koji način će se novac građana potrošiti.S obzirom da je danas jako teško doći do novih investicija, jako je teško doći do svakog radnog mesta, jako je teško učestvovati u ovoj međunarodnoj konkurenciji u vreme Četvrte industrijske revolucije, ali i pored teške konkurencije, pored teških geopolitičkih i globalnih uticaja i ambijenta, mi danas imamo jednu jako značajnu izjavu vlasnika jedne kompanije koju je danas predsednik Vučić išao da otvara u Jagodini, u kojoj će biti zaposleno negde oko 400 ljudi, radi se o kompaniji "Fišer" čiji je vlasnik danas bio sa predsednikom i koji je rekao jasno i poslao poruku i našoj javnosti ovde u Srbiji, javnosti u regionu, ali i u celoj Evropi, da je ta kompanija širom Evrope tražila mogućnost i tražila najbolje i najpogodnije uslove za investiciju, za ulaganje, i da nigde nije mogla da nađe bolje uslove nego što je to našla u Srbiji.To dovoljno govori o Srbiji onakva kakva je danas, onakvu kakvu smo je napravili u proteklih nekoliko godina, zahvaljujući viziji, državništvu i liderstvu predsednika Aleksandra Vučića, da možemo da učestvujemo u toj trci koju diktira Četvrta industrijska revolucija, da možemo da učestvujemo u trci koja značaj ima zbog toga što najveće svetske kompanije, najveće evropske kompanije, žele da ulažu svoj kapital u Republiku Srbiju. To pokazuje primer više od 150 fabrika koje je lično predsednik Aleksandar Vučić otvorio u prethodne tri godine, koje zapošljavaju jedan veliki broj ljudi.Zašto to ima veze sa trenutnim geopolitičkim trenutkom i velikim izazovima koji su pred Srbijom, koji su pred našom Vladom, koji su pred našim narodom i građanima govori i ta činjenica da je trenutno u Republici Srbiji, upravo zbog tih investicija, upravo zbog sjajnih odnosa koje je predsednik Vučić napravio sa kancelarkom Angelom Merkel, stvarajući jedno vrlo ozbiljno poverenje, stvarajući od Srbije jednog pouzdanog partnera najključnijih država EU, i mi moramo da kažemo to otvoreno da to jeste Nemačka. Iako se po određenim pitanjima ne slažemo, ja moram da iznesem i tu činjenicu da nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju trenutno danas 70 hiljada Iako se ne slažemo sa Amerikancima u svemu, njihove kompanije zapošljavaju 25 hiljada ljudi.To je nešto što predstavlja svojevrsnu branu i zaštitu Republike Srbije u izazovima koji se tiču nastavka dijaloga između Beograda i Prištine, ali, naravno, i naše dalje posvećenosti borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i zaštite nacionalnih interesa naše zemlje.Dakle, zemlje.Dakle, Vučićeva doktrina je takva da osnaživanjem ekonomije, privlačenjem stranih direktnih investicija, stvaranjem strateških partnerstava sa zemljama sa kojima nismo decenijama imali gotovo gotovo nikakve diplomatske odnose, među njima je i velika Francuska, kao jedna od prve tri najrazvijenije zemlje u Evropi, Nemačka, Italija i svi naši drugi evropski partneri, napravio je od te vrste saradnje jednu sasvim novu situaciju za Republiku Srbiju koja danas predstavlja jedan svojevrsni ekonomski i privredni hab celog ovog regiona i zemlju u koju sve kompanije, iz svih zemalja Evrope ali i celog sveta, žele da ulažu svoj kapital.Želim i moram da pomenem, jer ovo jeste visoki dom koji i služi tome da imamo jednu političku debatu i da prvenstveno šaljemo političke poruke, da predsednika Vučića očekuje vrlo težak sastanak u Briselu naredne nedelje, da ljudi koji će biti sa druge strane već proglašavaju svoju pobedu i unapred govore o tome da oni već imaju gotova rešenja koja Srbija samo treba da prihvati. Srbija odgovara na taj način što, evo, danas otvaramo fabriku u kojoj će biti zaposleno 400 ljudi, što ćemo i dalje narednih dana i meseci privlačiti investicije, što ćemo omogućiti našim građanima da imaju plate, što ćemo omogućiti našim starijim sugrađanima mogućnost da im se povećavaju penzije.Uticaćemo, dakle, na dnevnom nivou na kvalitet života građana Republike Srbije, na njihovo blagostanje, a u političkom smislu ono što jeste moja poruka danas i mojim kolegama ovde, naravno, prethodni govornici SNS su vrlo stručno govorili o svim ovim temama danas, ali želim to i da pomenem, da je jako važno da damo sada odlučnu i odsudnu podršku predsedniku Vučiću kada je u pitanju dijalog i kada je u pitanju nastavak njegove borbe za Srbiju, nastavak njegove borbe za srpske interese, s obzirom da ni danas, kao ni prethodnih nekoliko godina, mnogima u regionu, mnogima u Evropi, mnogima u svetu nije drago što Srbija ima ovakav kvantni skok privrede i ekonomskog rasta, zato što je najbolja u vakcinaciji, zato što je najbolja u privlačenju stranih direktnih investicija i svi bi voleli da Srbija nije podigla svoju glavu na ovaj način kako je to uradila u prethodnih nekoliko godina.Da li mislite da će neka zemlja da razmisli o tome i da razmisli o pritisku na Srbiju ako u Srbiji ima kompanija koje zapošljavaju pet, deset, 15, 20 hiljada ljudi ili, kao što je Nemačka, koja zapošljava, čije kompanije zapošljavaju 70 hiljada ljudi, gde imate najeminentnije kompanije koje rade ovde i koje su ovde došle ne da kao za vreme prethodnog režima, žutog režima koji je vladao do 2012. godine, koji je privlačio špekulantski kapital i koji je samo te pare okretao i iznosio iz zemlje i danas dolazimo do toga da umesto da su osnivali svoje opštinske odbore, da su jačali svoje partije i partijski pluralizam u Republici Srbiji, oni su to radili i osnivali svoje odbore i bankarske račune širom sveta, kao što je to Dragan Đilas pokazao otvorivši više od 50 računa u 17 država, u poreskim i egzotičnim egzotičnim rajevima širom sveta.Danas u Srbiju dolaze najbolje kompanije, danas u Srbiju dolaze najbolji igrači, pa između ostalog zahvaljujući držanoj pomoći.Između pomoći.Između ostalog zahvaljujući državnoj pomoći zato što da nije bilo državne pomoći, da nije bilo jasno definisane strategije državne pomoći dana ne bi bilo „Er Srbije“, ne bi bilo toga da 2019. godina bude završena tako što kroz aerodrom „Nikola Tesla“ prođe više od pet miliona ljudi, a 2013. je to bilo negde oko 2,5 miliona, ne bi bilo mnogih kompanija, ne bi Srbija bila danas transportna, privredna, industrijska žila kucavica ovog regiona, a slobodno mogu da kažem i jugoistočne Evrope, da Vučić na pravi način nije sačuvao ključne i strateške kompanije, kao što to jeste JAT, kao što to jeste „Železara“ u Smederevu, kao što to jeste „ Rudarsko - topioničarski basen“ u Boru.Mnogi su govorili o tome – ovaj Vučić ne zna šta radi, – to je nemoguće, pa – ne može Bor da se obnovi, ne može da radi ponovo. Amerikanci su napustili „Ju es stil“, odnosno „Železaru“, prodali su je tada Vladi Republike Srbije, nesposobnoj Vladi Republike Srbije, Mirka Cvetkovića, za jedan dolar. Šta je urađeno?Zahvaljujući jednom posvećenom radu, zahvaljujući jednom političkom i, slobodno mogu da kažem, diplomatskom aktivizmu i ofanzivu predsednika Vučića koji je uspeo da nađe partnere u nekim drugim državama, koji je uspeo da nađe partnere koji su danas najveći izvoznici u Republici Srbiji, koji su danas zaslužni za to što će Srbija ove godine da ima više od 6% rast BDP.Da bi bi građani Republike Srbije bolje shvatili sve ovo o čemu danas pričamo, ta saradnja i sa ovim komisijama, institucijama i bolja kontrola rezultira time da imamo više kompanija, da ta državna pomoć bude usmerena na najbolji mogući način, da kontrolišemo javne nabavke, da podržavamo ovu instituciju kako se ni jedan jedini dinar držanog novca ne bi odlio na, ne daj Bože, nezakonit ili nesvrsishodan način.Kako prolaze oni koji to pokušavaju da rade, koji misle da i parlament i Vlada i MUP, neće da rade svoj posao i da će žmuriti na takve stvari, to možemo da vidimo, i tu vrstu rešenosti da ta borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, a to jeste kada uzimate novac iz budžeta jedna od najgorih vrsta organizovanog kriminala i korupcije, pokazuje i to da je Aleksandar Vučić spreman da se obračuna i sa ljudima iz svojih redova, ali i sa bilo kim ko ugrožava stabilnost, ko ugrožava ekonomiju, ko ugrožava finansije Republike Srbije.To je politika i to je liderstvo i to je Aleksandar Vučić i to je SNS koja je dobila koja je dobila poverenje, ogromno poverenje građana Republike Srbije da vodi ovu državu na ovakav način, da vodi ovu državu u procesu dalje modernizacije, prosperiteta, pridobijanja novih radnih mesta i onoga što je nama jako, jako bitno, to je jačanja demografskih karakteristika naše zemlje, ostanka mladih ljudi ovde u Srbiji. Mi im to nudimo, bolje obrazovanje, bolja radna mesta.Mi smo industriju informacionih tehnologija podigli toliko da za samo tri godine imamo skok sa 400 miliona na 1,2 milijarde evra samo od tih usluga. Danas imamo situaciju da u našu zemlju dolaze najveći svetski igrači iz te oblasti.Podigli oblasti.Podigli smo turizam, podigli smo informacione tehnologije, industrijska revolucija u Srbiji teče na najbolji mogući način.Ovde se otvaraju pogoni, otvaraju se proizvodnje, otvaraju se fabrike. Naša ekonomija više nije zasnovana na uslugama. Ulaže se, naravno, i u poljoprivredu koja jeste, naravno naša je otvorena fabrika i predstavlja naš prirodni resurs.Naravno, ono što je jako bitno, pokušavamo da naše prirodne resurse kao što su rude, kao što su energenti iskoristimo na najbolji mogući način.Neće uspeti oni koji mašu zelenim ili onakvim ili ovakvim zastavama i koji kažu – ništa ne valja, ne treba nam ništa, ne trebaju nam investicije, ne treba nam rudarstvo, sve je unapred osuđeno na propast.Ova država kako je pokazala da ovde dolaze najbolje fabrike tako ćemo dovoditi najbolje partnere koji rade u sektoru rudarstva, koji rade u sektoru energetike, jer smo pokazali da nam je ovde građanin, da nam je narod Republike Srbije najvažniji i da smo pokazali da možemo na najodgovorniji način da se ponašamo prema njemu.Tako smo pokazali da devet godina insistiramo, imamo boljitak, imamo dobre rezultate prilikom odbrane naših nacionalnih interesa i našeg suvereniteta. Konačno je ova zemlja poštovana , konačno ovu zemlju svi u svetu shvataju kao jednog ozbiljnog i pouzdanog partnera i konačno, kao što je to Vučić pokazao, na sednici SB UN, može da kaže onima može da kaže onima koji su sila na ovom svetu, onima koji su najveći, onima pred kojima možda, neki koji su jači od nas, drhte i neće da se zameraju i da kaže šta su naše crvene linije i da kaže da mi poštujemo međunarodno pravo i da kaže da smo mi u pravu i da kaže da ćemo da nastavimo da se borimo, da se borimo za našu zemlju, za našu Srbiju, za naše građane, i to je politika SNS, to je politika Aleksandra Vučića. Hvala.

Hvala predsedavajući.Dame i gospodo, Srbija je zemlja na koju svi ne da možemo, nego moramo da budemo ponosni, kao što je svaki narod ponosan na svoju zemlju, na njena dostignuća, na njene ljude i njene rezultate. Ali, moramo da budemo još ponosniji nego što jesmo, ne samo zato što u njoj živimo, već zato što je ova zemlja postigla ono što je mnogima delovalo nemoguće, 2012. godine. Te 2012. godine, zatekli smo zemlju u kandžama mafije, kriminala, tajkuna, zemlju koja je ekonomski i privredno potpuno propala, devastirana u svakom smislu.Te 2012. godine smo zatekli državu iz koje su jedva čekali mladi ljudi da odu. Na jugu Srbije, govorilo se – što južnije, to tužnije, na severu pusto, na istoku prazna sela, prazni gradovi, na zapadu Srbije katastrofa, i onda dolazi potpuni preokret.Dolaskom SNS i Aleksandra Vučića na vlast, Srbija konačno kreće krupnim koracima napred. Počinju potpune promene od dna do vrha vlasti u svakom smislu, dolaze novi ljudi i odgovorni ljudi na vlast, ljudi koji imaju ideju i imaju viziju, predvođeni predsednikom Vučićem, koji znaju i umeju da menjaju Srbiju i uspeli su Srbiju da promene u u prethodnih 9 godina, da Srbija danas bude potpuno drugačija zemlja nego što je bila 2012. godine.U Srbiji danas, više ne govorimo o tome da li će rast biti 1%, 2%, da li ćemo da sustignemo Albaniju, BiH, Crnu Goru, sve smo prestigli u regionu i sada Srbija korača krupnim koracima napred i sustiže najrazvijenije zemlje Evrope, i sada se takmičimo sa najboljima. Nismo više u zonskoj ligi, sada smo u prvoj ligi u Evropi, i sada se takmičimo sa najboljima i najrazvijenijim zemljama, i neke od njih, u ovoj teškoj godini, koja je iza nas, kada je Kovid 19 ostavio strašne posledice na privredu i ekonomiju širom sveta, Srbija je pokazala da je napravila jedan ne solidan, nego odličan temelj za budućnost, tako što je sredila svoje finansije, uredila privredu, ekonomiju i tako što može da pomogne toj istoj privredi, da ne padne nego da nastavi da jača i da raste u periodu koji je pred nama.To

da ulije nov život u Srbiju, da podigne Srbiju sa kolena, da Srbija više ne bude otirač širom Evrope i sveta, kako ko hoće obriše noge i šutne, ide dalje, da nam se izdaju naređenja, da nam se govori kako treba da uređujemo našu privredu, da nam se govori ko može da investira u Srbiji, ko ne može, da nam se kaže da li ne može iz Kine investitor, iz Rusije, da nam se kaže gde ćemo da kupujemo vakcine. To ne može niko Srbiji više da naređuje.Srbija želi investicije i investitore i sa zapada i sa istoka, i sa juga i sa severa. Radujemo se svakom novom radnom mestu. Radujemo se svakoj fabrici koja dođe u Srbiju, jer znači nov život za svako mesto i region u kome je otvorena u Srbiji.Svaka Nemačka fabrika, bez obzira na neka neslaganja koja imamo u politici, nama mnogo znači. Mnogo znači za svaku porodicu, za svako novo dete koje će se roditi ovde, jer ima izvesnu budućnost da ostane u svojoj zemlji, da je gradi i da stvara u njoj, a ne da naša pamet ide u druge države i da te druge države čini bogatijima kroz svoju pamet, kroz inovacije, kroz trud, kroz rad, kroz učenje, već da onaj potencijal koji imamo kao narod ostvarujemo ovde i da naša zemlja bude srećnija zahvaljujući tome čime nas je Bog obdario kada smo se rodili ovde kao Srbi. Naša pamet da stvara u Srbiji, naša pamet da ostane ovde, da zida, da stvara svoju budućnost u svojoj zemlji, a ne da tražimo sreću negde preko granice.Nigde ne može lepše i bolje da nam bude nego ovde ako našu državu uredimo onako kakva ona treba da bude - bez korupcije, bez kriminala, sa poštenim i čestitim ljudima na vlasti, sa onima koji znaju da se izbore protiv svake bitange gde god se ona nalazila, a ta vlast mora da ima hrabrost za to.Da biste imali takvu vlast, morate da imate i hrabrog čoveka na vlasti. Srbija to nije imala pre 2012. godine. Često govorim o tome da je pitanje da li smo u prethodnih 100 godina imali takvog čoveka na čelu Srbije koji je imao takvu viziju moderne države i budućnosti Srbije kakvu ima predsednik Srbije Aleksandar Vučić. To nije neka vizija kao neki imaginarijum, to je nešto što vidimo. Vidimo svakog dana. Pa i danas vidimo novu fabriku sa preko 400 novih radnih mesta. Vidimo nove naučno-tehnolške parkove. Vidimo sve ono što Srbija nije imala u decenijama iza nas. Vidimo i da je Torlak oživeo, proizvodimo vakcine protiv Kovid-19.To su ogromni uspesi. Nekad mi se čini da kao narod možda nismo ni svesni koliko smo uspeli u prethodnih godina, od 2012. godine do danas, kolike smo ogromne korake napravili i koliko će zapravo Srbija tek ići napred u budućnosti, a danas ima dobre temelje.To nije imala 2012. godine. Imali smo samo potencijal. Imali smo želju, kažem, pre svega, kao SNS i kao ljudi, kao njeni članovi da menjamo Srbiju na bolje, a danas imamo i ozbiljne mogućnosti za to. Danas imamo stabilnu ekonomiju, privredu, finansije. Imamo od čega da pomažemo privredu. Imamo od čega da pomognemo i našim građanima i penzionerima i onima koji su bez posla. Imamo od čega da pomognemo naš narod koji živi u Srbiji i van Srbije.Danas je ovo ozbiljna zemlja. Danas je ovo ozbiljno društvo. Danas ovo više nije društvo koje sedi kući i oplakuje samo sebe zato što ne zna šta će biti za mesec ili dva, da li će za mesec ili dva imati budućnost, da li će imati penziju, platu, da li će moći sutra dete da ima za užinu kada krene u školu ujutru ili će morati da preskoči jedan obrok.Danas obrok.Danas u Srbiji deca imaju sigurnu perskepktivu, imaju stabilnu i izvesnu budućnost, da se u njoj školuju, da sa tom svojom diplomom mogu da se zaposle, da mogu da pokrenu svoj biznis, da se zaposle u privatnoj kompaniji, da daju doprinos rastu i razvoju svoje zemlje, da ostave trag i pečat u njoj, baš onakav kakav su slavni preci, koji su živeli nekada ovde, ostavljali dok su gradili modernu Srbiju stvarali je.Mo hoćemo da slavimo neke nove Tesle, neke nove Pupine, a ne više da govorimo – živi u Americi, živi u Nemačkoj, živi u Engleskoj, nego su ostali ovde i stvorili su ovde ono što su nekada samo naši velikani mogli da stvaraju kada odu iz Srbije.Hoćemo velikane u Srbiji i hoćemo decu da zadržimo ovde. Jedino kako možemo to da uredimo jeste sledeći politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i svega onoga što jeste deo te politike i deo te političke vizije.Hvala vam.

naš današnji gosti, predstavnici jako bitnih državnih institucija, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, naša država i danas potvrđuje koliko mi kao država i mi kao narodni poslanici vodimo računa da sve institucije u državi Srbiji budu jake i stabilne.Što se tiče institucija koje vi danas predstavljate, institucije treba da budu nezavisne, kao što jesu. To, nažalost, nije bio slučaj u Srbiji do 2012. godine, za vreme bivšeg režima.Bivši režim predvođen Draganom Đilasom, Borisom Tadićem, Vukom Jeremićem, Marinikom Tepić, Draganom Šolakom i svim njihovim saborcima je učinio, maltene, sve da uruši sve institucije u državi Srbiji. Uništavali su vojsku, uništavali su energetiku, privredu i kod njih nije bilo nezavisnih institucija.Danas situacija u Srbiji je sasvim drugačija. Vi ovde koji predstavljate te institucije i što se tiče Komisije za hartije od vrednosti, koja odlično radi svoj posao, za razliku od nekog ranijeg perioda, kada su predstavnici bivšeg režima bili na čelu te institucije, i vi ovde koji se bavite i što se tiče i kontrole državne pomoći i što se tiče javnih nabavki, o čemu su moje kolege daleko više i bolje govorile danas, da sada ne nabrajam, ali ono što ja želim da posebno istaknem, da izuzetno obratite pažnju kada su u pitanju i raspodela novca od državne pomoći i javne nabavke.Zadnje akcije Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Tužilaštva, a što smo mogli da zaključimo i na osnovu svih izjava predsednika Republike Aleksandra Vučića, Srbija je zemlja reda i zakona i u Srbiji ko se ogreši o zakon nema zaštićenih. Dakle, ko god misli da putem kriminalnih i koruptivnih radnji nešto uradi, on će biti uhapšen i procesuiran i to i vi ovde danas treba da znate i kada je u pitanju kontrola javnih nabavki.Na javnim nabavkama, a vi to bolje znate od mene, odlično znate kakva je šteta Republici Srbiji učinjena do 2012. godine. Da su oni ostali na vlasti, tu mislim na bivši režim, na Đilasov režim, mi danas ne bi mogli da diskutujemo o bilo kakvoj državnoj pomoći, a mi danas govorimo o državnoj pomoći, jer neko u Srbiji, Vlada Srbije, nezavisne institucije, država Srbija, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, vodi računa o svakom dinaru, vodi računa da se procesuiraju svi oni koji kradu i otimaju i nadam se da će nastaviti ovako energično, hrabro, efikasno i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo da rade svoj posao i da će ove istrage sve biti nastavljene. Zašto? Prvenstveno zbog interesa građana Srbije, jer ako u Srbiji imamo jake institucije, ako se vodi računa o budžetu, ako se kontrolišu javne nabavke, ako se ne krade na državnoj pomoći, ako se ne krade od države, mi onda imamo jaču državu, a kada smo jaka država, kao što jesmo danas, sa tendencijom još većeg jačanja, onda možemo da govorimo i o regionalnoj i o spoljnoj politici.Želeo bih ovom prilikom da se osvrnem u par rečenica na ono o čemu smo govorili juče i o čemu se govori u regionu svih ovih dana – koliko je ovih dana nezgodno javno reći u regionu da smo Srbi koji volimo Srbiju, koji volimo Republiku Srpsku. A zašto je to danas teško reći – ja sam ponosit Srbin? Šta je to Srbija loše uradila ovih godina? Za šta je to kriv srpski narod? Zašto?Da li je srpski narod kriv što se u svojoj istoriji uvek branio, branio i svoj narod, branio i sve narode koji žive na našoj teritoriji? Kako se god ta naša država zvala sada ili ranije i koju god teritoriju obuhvatala, koji god deo Balkana, uvek smo se branili i mi Srbi branili Srbe i branili Bošnjake i Mađare i Albance i Bugare i sve one koji žive na teritoriji Srbije. Da li je to ranije bila Jugoslavija, SCG ili sada Srbija, uvek smo branili naše komšije.Moram i koju rečenicu da kažem i o terorizmu. Ako se iko pokazao u borbi protiv terorizma prethodnih decenija, a ja mogu da kažem i pun vek, to je Srbija i srpski narod. Ako su terorističke aktivnosti bile uperene protiv neke države i protiv neke nacije na teritoriji Balkana, to je protiv Srbije i protiv srpskog naroda.Moje drage kolege sa Kosova i Metohije dosta toga mogu da kažu što se tiče terorističkih aktivnosti nad Srbima i nealbanskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji, koji su se suprotstavili teroristima.Moje kolege poreklom ili rodom iz BiH i Hrvatske itekako mogu dosta da govore o ustaškom terorizmu i drugim terorizmima nad srpskim narodom. Od tog terorizma stradale su ne hiljade, nego desetine i stotine hiljada građana Srbije u prethodnih 100 godina srpskog naroda i svih onih drugih naroda koji su se s nama uvek suprotstavili i nacistima i fašistima koji su putem terorističkih metoda pokušavale nas da pokore, našu državu da unište.Dakle, mi danas imamo dve vrste udara na Srbiju. Jedan je taj udar iznutra, to je taj tajkunsko-kriminalni ekonomski udar, koji pokušavaju Dragan Đilas, tajkuni i njegovi saborci. Na sreću, država ima institucije, a narod zna da prepozna ko je kvalitetan i ko je nekvalitetan i takvi koji iznutra rade protiv Srbije i predsednika Vučića i svih ovde nas, narod im odgovara na izborima, a institucije ih procesuiraju i nadam se da će svi oni do reda biti procesuirani u skladu sa zakonom.Druga vrsta udara na Srbiju i srpski narod je ona koja dolazi spolja. Kad god Srbija malo ojača, uvek neko u regionu i neko među svetskim silama pokušava da primeni neke metode zajedno sa ovim pomenutim unutrašnjim saradnicima, ne bi li urušio Srbiju i ne bi li nešto uradio protiv Srbije.E, sad i ovima iznutra i ovima spolja, čast, naravno, izuzev ovim svim našim prijateljskim svetskim silama koje nam pomažu i sad kad je u pitanju borba protiv korona virusa, ali i ovi iznutra i ovi iz spolja zajedno koordiniraju, jer žele da uruše i Srbiju i predsednika Vučića i državne institucije, pa i vaše institucije, vi koji danas predstavljate te institucije, uključujući i Skupštinu Srbije, jer njima ne odgovara jaka Srbija, moderna, koja je zemlja reda i zakona.A, šta mi hoćemo, slobodan sam da kažem kao narodni poslanik SNS sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, šta mi želimo?

da pomognemo Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, da imamo odlične odnose i sa Vašingtonom i Moskvom i Pekingom i Briselom i Berlinom i da Srbija bude ne samo ekonomski lider jugoistočne Evrope, što već sada jeste, ne samo lider što se tiče borbe protiv korona virusa, već da naša Srbija, predvođena Aleksandrom Vučićem bude primer jedne države, male u svetskim okvirima, a velike u našem srcu i našim okvirima, primer države koja drži do mira i stabilnosti u regionu.Dakle, što je bilo, bilo je. Svaki zločin je Srbija osudila. Ali, nemojte molim vas, nemojte, molim vas, da kada je u pitanju zločin nad srpskim stanovništvom, da se to zaboravlja i da se to stavlja pod tepih.Učinjen je u više navrata u proteklih 100 godina, ne brojni zločini, nego genocid nad srpskim narodom. O tome smo javno govorili i u međunarodnim institucijama i u Srbiji. Pojedine, na sreću, svetske sile su to prepoznale i na zapadu i na istoku. I nadam se da će se u svetu stvoriti konačno ta klima da se više ne sudi Srbima što su Srbi, nego onaj koji je počinio zločin nad bilo kojom nacijom da odgovara, onaj koji je terorista, a terorizam, kao i mafija, ne pita ni za veru, ni za naciju, ni za rasu. Svaki zločinac, svaki terorista treba da bude osuđen. Ali, nemojmo da kolektivno optužujemo srpski narod. Nemojmo kolektivno da optužujemo Srbiju i nemojmo sa falš dokazima da optužujemo Srbe koji su krivi samo zato što su branili svoj narod.Opet, s druge strane, sa svakog za koga se izvedu konkretni dokazi da je krao u Srbiji, da odgovara zbog kriminala i korupcije, koji je činio zločin na teritoriji bivše Jugoslavije i bilo gde u svetu, bilo koje da je nacije, protiv bilo koje druge nacije što je izvršio zločin, mora da odgovara i da bude osuđen.Dakle, Srbija se zalaže ne za dvostruke aršine, nego Srbija se zalaže za poštovanje i međunarodnog prava i zakona i poštovanje sopstvenog Ustava, ali Srbija se itekako zalaže i za svoje jačanje. Ne damo na Srbiju! Druge ne diramo, ne damo ni na sebe. Mi želimo jaku i stabilnu Srbiju. Želimo svaki dan da šaljemo politiku mira i stabilnosti, jer želimo sa našim dragim komšijama na Balkanu narednih ne decenija, nego vekova da živimo u miru i stabilnosti i jedini druge da pomažemo i zajedno da jačamo svoje svoje države.Prema tome, u danu za glasanje naravno da ću podržati i ove izveštaje i sve ovo o čemu smo raspravljali juče i danas, zato što ja, kao i moje drage kolege narodni poslanici iz poslaničke grupe predvođene dr Aleksandrom Martinovićem, zalažemo se za jaku, modernu i demokratsku Srbiju, predvođenu našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Hvala.

Hvala.Uvaženi predstavnici komisija, drage moje kolege, uvaženi građani Srbije, na početku ću vama, potpredsedniče, i našim kolegama da čestitam

rasprave ove vrste nisu bile baš česte u ovom uvaženom domu u prošlosti, ili barem nisu bile česte sa stanovišta neke vremenske distance datuma izveštaja i rasprava u ovom parlamentu. parlamentu. Hvala Bogu, to se sada, vidimo, menja i ovo govori o, pre svega, odgovornosti. Govori o odgovornosti vas kao predstavnika samostalnih i nezavisnih tela, s tim da vas molim da tu svoju nezavisnost i samostalnost ne doživite na neki sebi svojstven način, kako je to bio slučaj u prošlosti sa nekim drugim nezavisnim telima, a što je Srbija osetila na svojoj koži.Naime, vi znate kako je to bilo sa nezavisnim Zaštitnikom građana, onim čuvenim Sašom Jankovićem. Vi znate kako je to bilo kada je u pitanju nezavisni sudija Majić, koji je postao sve osim nezavisni sudija i nezavistan i od naroda i od sudstva i od bilo čega i postao strah i trepet za sve one građane kojima je sudio, a koji nisu politički mislili kao sudija Majić. Ovo, pre svega, govorim kao opomenu vama predstavnicima ovih tela. Ne dozvolite, molim vas, da bilo kada u svom radu uđete u takvu jednu oblast.S druge strane, ova današnja rasprava govori i o odgovornosti ovog parlamenta, narodnih poslanika, vladajuće većine, pre svega, jer predstavnika opozicije nema u parlamentu. Bitno je to da vide građani Srbije. Režija je tu, možda je dobro da to i pokaže. Govori o odgovornosti prema poslu koji obavljamo, o odgovornosti prema građanima, o odgovornosti prema zakonu i Ustavu ove zemlje. Ali, nije ni čudno.Naime, poslanici SNS, pre svega, a i vladajuće većine, ovaj princip odgovornosti u radu preuzimaju od prvog čoveka ove države, odnosno prvog čoveka SNS, jer je taj princip od 2014. godine postavljen kao osnovni u sprovođenju politika u Srbiji, odgovornost, odgovornost prema narodu i Srbiji, pre svega.Eto, prvi čovek ove države, predsednik, se tog principa drži i danas. Drži se on odgovornosti prema Srbiji i srpskom narodu i u ovim danima, ali i odgovornosti prema onima koji sa Srbima i srpskim narodom žive na Balkanu i u danima ovih velikih iskušenja, u kojima se nalazi Srbija i naš narod. Drži se odgovornosti i pred iskušenjima u koja smo ušli, pre svega, zbog odustajanja nekih drugih od principa međunarodnog prava i pravde i proizvoljnog tumačenja tog prava i zbog prelaska na princip, moglo bi se reći sile ili upotrebe velike političke moći sa kojom danas definitivno najveće zemlje sveta raspolažu.Verujte to ni malo, ni lako, ni malo lako, ni jednostavno, ali u tim okolnostima i u tim datim uslovima predsednik države se drži principa odgovornosti. Bez obzira na česte provokacije i na neke pritiske koji spolja dolaze, on odgovorno šalje poruke mira, izgradnje fabrika, stvaranja novih radnih mesta i pomirenja.Odgovoran je predsednik ove države i odmeren i kada odgovara na često uvredljive izjave i komentare izrečene pred ušima celog sveta, a koji dolazi iz regiona. Odgovoran je i prema onima koji naš narod, koji živi u Bosni i Hercegovini, uvredljivo nazivaju ne Srbima, nego bosanskim Srbima, hrvatskim Srbima one koji danas žive u Hrvatskoj, albanskim Srbima one koji danas žive u Albaniji. Bez obzira na uvrede, odgovoran je i ne odgovara na isti način. Naravno, i pokazuje princip poštovanja prema onima koji žive oko nas.Kažu nas.Kažu Srbi za onoga koji može naslutiti buduće događaje da je prozorljiv ili ti da bi razumeli univerzalni naziv - vidovit.

Rekao sam da će Marinika Tepić i Dragan Đilas preko svojih, koji nisu deo ovog parlamenta u ovom sazivu, preko svojih političkih predstavnika, udruženja građana, medija obnoviti svoj predlog i svoj zahtev da ovaj parlament usvoji jednu rezoluciju o proglašenju Srbije genocidnom i proglašenju srpskog naroda genocidnim.Ne,

ali smo poučeni prošlošću i političkim iskustvom koje imamo sa tim ljudima mogli da pretpostavimo jednu ovakvu pojavu, jedan ovakav predlog.Još predlog.Još nije moj glas utihnuo u ovoj sali, još se mastilo na papiru ovih devojaka, koje beleže svaku našu izgovorenu reč, nije osušilo, a evo predloga rezolucije u Skupštini, evo predloga rezolucije o genocidu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zavedenog na pisarnici pod brojem 011-10, a koji je juče na kraju dana ušao u ovaj uvaženi dom. Podnosioci su, formalno gledano, predstavnici, politički predstavnici dela albanske zajednice i politički predstavnici dela bošnjačke zajednice.Ako bih bio neodgovoran i nekorektan, rekao bih da su podnosioci srpski Bošnjaci ili srpski Muslimani, rekao bih da su podnosioci srpski Albanci Šaip Kamberi, srpska Albanka Nadije Bećiri, srpski Albanac Argjend Bajrami, ali mi odgovornost i korektnost u politici koju danas sledim ne dozvoljava da se tako izražavam.Podnosioci su politički predstavnici dela albanske i bošnjačke zajednice, naše kolege, poslanici iz manjinskih stranaka, bošnjačke i albanske provenijencije, šest poslanika. Oni, formalno gledano, jesu podnosioci. Međutim, suštinski je jasno ono što sam rekao od juče. Oni su samo megafon i instrument u rukama onih čiji su politički partneri godinama.Oni su instrument u rukama onih koji nisu prisutni u ovom sazivu parlamenta. Oni su instrument i megafon Marinike Tepić, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića koji su jedan ovakav zahtev i predlog pred Narodnu skupštinu dostavili pre pre par godina.Ovo nije ništa novo. Ovo je danas samo njihov potpis na Marinikinom i Đilasovom predlogu. Tehnički neko je morao da podnese, iskorišćeni su poslanici iz reda bošnjačke i albanske zajednice. Nije im to prošlo tada, a verujte mi neće ni sada. Nećemo tako nešto i takvo jedno samoponiženje Srbije dozvoliti.Sad, Srbijo, evo, ti pa poredi, poredi danas Vučića u fabrici „Fišer“ u Jagodini. Principijelan odnos prema regionalnim odnosima, odgovornost u radu sa jedne strane i evo vam rezolucije, Srbijo, sa druge strane koju predlažu Marinika Tepić i Dragan Đilas već godinama. Srbijo, opredeli se, jednostavno je.Što se tiče našeg opredeljenja, uvaženi predstavnici komisija, dok i vi pratite princip odgovornosti, a koji se vidi kroz izveštaje, imaćete podršku parlamenta i nas poslanika, pre svega, iz SNS koja je svakog dana sve veća, jer je to praćenje jedne sveukupne politike još godinama unazad.Na kraju, kada je nekad ranije u istoriji Srbima bilo teško pevao je veliki Njegoš čuvene stihove, pa Njegoš kaže: „Nada mnom je nebo zatvoreno, ne primam ni plača ni molitve. U ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi u paklene duhove“. Niti je nad Srbijom šta zatvoreno, niti su ljudi pakleni, ni duhovi. Srbija je na jednoj strani, a duhovi prošlosti na drugoj strani, nećemo ih pustiti. Živela majka Srbija.

Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici institucija, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, na samom početku svog izlaganja hteo bih svojim sugrađanima, a i svima onima kojima je Beograd u srcu da čestitam slavu Spasovdan i nadam se da ćemo svi zajedno naš Beograd, kao i našu Srbiju iz dana u dan voleti i raditi za njih sve više.Poštovani predstavnici institucija, na samom početku želim da vam se zahvalim što ste na početku današnjeg dana, to je bilo pre pet, šest sati, temeljno, detaljno obrazložili ove izveštaje, što ste što plastičnije i što lakše objasnili sve ono što se u njima nalazi. Mislim da je diskusija koju su poslanici danas vodili bila široka. Morate da shvatite da smo mi ovde predstavnici građana i da ono što mi danas govorimo jeste ono što građane najviše zanima i ono o čemu oni danas najviše žele da mi diskutujemo.Danas je veliki praznik, Spasovdan, posebno naglašavam zbog slave grada Beograda, ali znate, u nekom prethodnom periodu, čak i ovaj praznik, čak i Spasovdan, je zloupotrebljavan i iskorišćavan od strane ljudi koji su taj dan proslavljali na mestu gradonačelnika ili gradskog funkcionera.Znam da će vama neverovatno zvučati, ali javne nabavke su čak i tada bile zloupotrebljavane. Da biste sproveli koktel, posluženje, ručak ili večeru kojih je u periodu do 2012. ili 2013. godine bilo bezbroj, neophodna je bila nekakva javna nabavka. Međutim, oni su i tu videli priliku da zarade, da se, narodski rečeno, opet citiram termine građana koji su nam o ovome pričali, ugrade, pa čak i na današnji dan.Žalosno je što, ako uzmete i taj primer u obzir, vidite da nije postojala situacija, dešavanje ili bilo kakva mogućnost gde je novac u pitanju da oni tu priliku nisu iskoristili.Neverovatno iskoristili.Neverovatno je da na današnji dan ja pričam o tome i vidim da ste svi šokirani pomalo, ali da, uzimali su procente čak i onda kada su nabavljali slavski kolač, žito, posluženje ili su uzimali procenat i novac po koje kakvim restoranima gde su kasnije organizovali proslavu. Znam da ste šokirani, kao i građani Srbije, ali dobro je da o tome pričamo i danas kako nam se nikada takve stvari više u budućnosti ne bi ponovile, kako ljudi koji su to činili ne bi više bili u prilici ne da vode mesnu zajednicu nego da budu na čelu kućnog saveta bilo gde u Srbiji.Kada ovo govorim sve ne mogu a da ne unesem neku emociju, jer ja pripadam onim generacijama čiji su roditelji ostajali bez posla i na ulici u katastrofalnim privatizacijama, gde se na bratsko-burazerskim i ortačkim odnosima, kako građani kažu, dodeljivala fabrika ili firma za po jedan evro, a ljudi koji su u tome učestvovali danas predstavljaju sebe kao nekakvu alternativu i bolju budućnost, ne samo za Beograd, već i za Srbiju.Žalosno je što većina od njih nije odgovarala pred zakonom iz prostog razloga, a o tome su govorile kolege poslanici pre mene, zato što su sudije, tužioce i sve one koji su mogli da odlučuju o njihovoj sudbini birali na stranačkim skupovima, stranačkim kongresima, pa ste tako imali situaciju da pored odluke opštine ko će biti sudija, ko će biti tužilac, pored pečata tog grada ili te opštine sa desne strane, sa leve strane vam je stajao pečat opštinskog odbora DS, pa tako DS, pa tako je određivano da li će sudija biti po tome - jeste da je bio u JUL-u, jeste da voli da krade, ali mu je žena u DS, pa ga možemo držati pod kontrolom. Opet u tom drugom mestu sudija je izabran samo zato što je član DS, malo voli da popije, ali to može da se reši. To su vam bila obrazloženja sa opštinskih odbora širom Srbije i kako su birane i sudije i tužioci. To vam je odgovor, poštovani građani, zašto ljudi koji su oštetili budžet i Beograda i Srbije nisu do sada snosili bilo kakve posledice ili konsekvence.Uveren

u iscepanim farmerkama, a danas imaju milione evra na računima širom sveta morati da objasne kako su došli do tolikog bogatstva. Kako je na primer taj najgori gradonačelnik u istoriji od 74.000 evra ženine kuće i polovnog automobila „Sab“ došao do bogatstva samo u nekretninama preko 20 miliona evra, a ispostaviće se od pre nekoliko meseci, dobijamo i te podatke, da na više od 53 računa širom 17 zemalja od Mauricijusa, Hong Konga, Švajcarske ima čak 68 miliona evra? To su pitanja na koje odgovore traže naši građani i odgovori koji zahtevaju naši građani.Da ovo sve da ne govorim u prazno i koliko se iz vaših izveštaja može činiti jeste da naša zemlja i ide u dobrom smeru i oko toga se možemo složiti, bilo koji aspekat da posmatramo.Da nije moj kolega Milimir malopre pomenuo, ceo dan smo proveli u diskusiji, a mislim da sem kolega iz Jagodine niko nije pomenuo da je danas otvorena još jedna fabrika. fabrika. To je postalo toliko normalno da se mi danas više ni ne osvrćemo na to. Možda je samo i kolega Marinković, čini mi se, ali eto ceo dan, šest sati diskusije, skoro sedmi sat sada, samo tri poslanika su se osvrnula na tako jako bitnu stvar.To vam pokazuje da je danas u Srbiji postalo normalno da se otvaraju fabrike i nova radna mesta, što je za nas kao predstavnike SNS izuzetan ponos, jer kada sledimo odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića znamo da radimo ispravnu stvar za svakog čoveka u našoj zemlji, gde god on da živi.Međutim, ono što je postalo pravilo kao nekakva mantra – šta god da se dobro desi u našoj zemlji obavezno zaposleni u firmi Dragana Đilasa to iskoriste ne bi li nekako bacili senku na taj događaj. Obavezno se pravi nekakva lažna afera, pokušava da se nešto izmisli ne bi li se nekako bacila ljaga i bacilo u senku to što je danas Srbija dobila još jednu novu fabriku. Nemačka fabrika „Fišer“ bavi se proizvodnjom delova, dodatne opreme za automobile visoke klase. To nije vest na Đilasovim medijima, u medijima koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa. Vest je to što je osoba koja, ja više ne znam ni koji termin da upotrebim, opisujući sve laži koje ona iznosi iz dana u dan, a radi se naravno, već svi znate, o Mariniki Tepić, današnje otvaranje fabrike u Jagodini iskoristila da baci ljagu i na predsednika Aleksandra Vučića i na tu fabriku. Smetalo im je naime to što je Aleksandar Vučić otišao u Jagodinu i sa predsednikom grada Jagodine

da je pojavljivanje, pazite sada, zamislite sada ovu rečenicu, predsednika Aleksandra Vučića pritisak na tužilaštvo u procesu protiv Dragana Markovića Palme.Dakle, osoba koja je do sada uhvaćena desetinu puta u kojekakvim lažima pravi novu laž i optužuje predsednika države što otvara nemačku fabriku. Ljudi moji, da li ima kraja tom ludilu? Da sve ono nije slučajno govori i scenario koji je usledio na toj konferenciji gde je opet novinar medija pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa upitao Aleksandra Vučića – da li on to vrši pritisak?Poštovani građani Srbije, ovo govorim da biste znali o čemu se radi i koliko je bolesna mržnja svih ljudi koji danas predstavljaju jedan deo opozicije i žele da se vrate na vlast. Nikakav pritisak, nikakva dodatna tenzija ili bilo šta drugo, kao što ste mogli i da čujete, ali to neće da prenesete, predsednik Aleksandar Vučić je rekao – ako je Marković nešto kriv neka odgovora. Zašto to niste preneli u svojim medijima? Zašto niste preneli tu rečenicu? I tu rečenicu je pa i sam Marković i u ovom plenumu u više navrata rekao, ali zašto pokušavate na taj način da bacite ljagu na jednu jako bitnu stvar kao što je otvaranje nove fabrike?Moram da se složim sa mojom koleginicom Nevenom Đurić koja je danas dala jedno izvanredno saopštenje. Koleginice Đurić, slažem se sa vama. Pored ovoga njima smeta to što svaka nova fabrika, svaka nova investicija, svaki novi kilometar puta jasno pokazuju koliko je SNS i Vlada Srbije na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sposobnija, vrednija, poštenija od njih i koliko možete da uradite samo za svoju zemlju ako se istinski borite za bolje sutra svih građana.Smetaju njima i nove fabrike pa zato ovakvim lažima pokušavaju sve da bace u senku. Kako bilo ko može da poveruje ženi koja je svojim lažima nanela i međunarodnu štetu, kaljajući nam ugled pred Ruskom Federacijom pa je zbog njenih nekakvih montiranih snimaka moralo da reaguje čak i Ministarstvo spoljnih poslova Rusije i da demantuje to što je ona pričala? Kako da verujete osobi kojoj se od farmi kokošaka u Moroviću pričinjavaju nekakve plantaže droge, pa kada se to demantuje ne dobijete nijedno – izvini? Na kraju krajeva, kako da verujte osobi koja je zarad malo vlasti, političkih poena spremna da potpiše u ovom parlamentu deklaraciju o tome da je u Srebrenici počinjen genocid?Takvi genocid?Takvi ljudi danas, poštovani građani Srbije, žele po svaku cenu bez podrške građana da dođu na vlast, ali sam uveren da će kao i mnogo puta do sada najbolji odgovor svima njima biti izbor jer će se građani tu opredeliti da li ćemo nastaviti da idemo u ovom smeru još lepšeg i još boljeg mesta za život građana Srbije ili ćemo se vratiti u sumorno i propalo vreme do 2012. godine.Ali, da ne ostane sve poštovani predstavnici institucija samo na ovoj temi u javnim nabavkama su ovde mnogo govorili, ali ja želim samo da vam ukažem na neke stvari kako su se one odvijale u prethodnom periodu i kako su se to egzaktno kršili propisi i zakoni, kao se to na jedan najdrskiji način funkcija zloupotrebljavala. Ne želim sada ovde da pričam o mnogobrojnim aferama koje postoje, ja ću se držati samo dve.Svima poznata ulica Bulevar kralja Aleksandra za rekonstrukciju tog bulevara vežu se mnogobrojne afere i dalje traje neki sudski proces, ali ono što je jako bitno tu naglasiti vama će sve biti jasno.Prilikom te javne nabavke, znate sami kako to ide, stizale su mnogobrojne ponude i kompanija „Svitelski i Pol“ je dala ponudu od 1,1 milijarde dinara. Tada im je rečeno da je to najbolja ponuda i da će oni dobiti taj posao.Međutim, što bi rekao profesor Atlagić gle čuda, posao dobija „Balkan gradnja“ čija je ponuda iznosila 1,7 milijardi dinara. Nikome nije bilo jasno na koji način se došlo do ove procedure, šta se tu desilo, kako je došlo do toga, ama baš nikome nije bilo jasno. Koliko je ovde bilo propusta. Prvi parametar vam je i to što vam je DRI izvela zaključak izvela zaključak da je došlo do mnogobrojnih zloupotreba i grešaka prilikom ove javne nabavke, iz 2011. godine.Ono što posebno baca sumnju jeste i činjenica da su ostale firme koje su učestvovale u ovoj javnoj nabavci obaveštene 31. decembra 2009. godine o tome ko je dobio tu javnu nabavku, a da je ugovor sa ovom „Balkan gradnjom“ popisan 10 dana ranije. Dakle, nije dovoljno što je paradoks što im je obaveštenje poslati 31. decembra. Znate i sami da je to poslednji dan u godini neke firme ne rade, vlada praznično raspoloženje i to su im poslali kasno 31. decembra, pred sam kraj radnog vremena. Već i to što su zaključenu celu priču imali 10 dana radnije.Da ne pričamo o tome da građevinski dnevnik i knjiga inspekcije nije vođena kako treba. Ni jedna strana nije bila overena pečatom. Na sve to nisu unete ni vrste materijala koje su pristizale, ali nije ni to čak problem, ne postoji ime firme koje je taj materijal dostavila ili napravila. Ako ovo nije egzaktno kršenje i javnih nabavki, ali i zakona, ja ne znam šta je.Drugi primer, koji je ovde spominjao gospodin Rističević, a ostale moje kolege, tiče se mosta na Adi. Ne želim više da pričam o njemu, mislim da svi dobro znaju o čemu se tu radi, ali ću ja amo izdvojiti dva primera.Most na Adi, čuli ste koliko je puta preplaćen, koliko je sve to koštalo, nekako ljudima zbog silne te afere prolaze kroz noge još neke bitne informacije, a to je činjenica, pazite sad, za konsultantske usluge firmi „Si komršls“ uplaćeno osam miliona evra. E, sad vi kažete, pa dobro onda su možda imali neke velike koristi i oni, ali i grad Beograd od toga možda su pomogli svojim nekim konsultantskim uslugama, možda su nekako doprineli. Ne, nisu nikako znate zašto? Zato što je ova firma registrovan za prodaju brodova i rezervnih delova za brodove, pa šta su oni nama pomogli, gradu Beogradu, jesmo kupili nekakav brod? Jel smo bilo šta drugo uradili? Osam miliona evra je građane Beograda i građane Srbije koštalo ovo. Znate i sami, svima vam je jasno da je to samo bila maska kako bi se ispumpalo osam miliona evra koji su kasnije podeljeni međusobno. Ako i ovo nije dovoljno, za sam kraj ove afere, šokiraću vas informaciju, da bi na silu otvorio most na Adi, sećate se svi toga, u Novu godinu, dodatno je plaćeno mimo bilo kakvog tendera i javne nabavke, na silu da se zatvore radovi, samo da prođe saobraćaj, još devet miliona evra.Nažalost, niko za ovo nije odgovarao. E to je ono što boli građane i Beograda i Srbije. Naveo sam vam samo tri egzaktna primera gde ste mogli da vidite kako se i na koji način kršio zakon.Za sam kraj, ali ne najmanje bitno.

centar grada, mesto gde se i mi jednim delom danas nalazimo. Na čelu te opštine se nalazio Marko Bastać, prijatelj lični, kum, pobratim, ne znam više ni šta, Dragana Đilasa. I nije problem to što za građane Starog Grada nije učinio ništa, tako on kaže. Nije problem, nije mogao.Mogao je zato što je imao sredstava, ali je on ta sredstva iskoristio, pazite sada, da svaki peti dinar građane opštine Starog Grada ispumpa i upumpa na račune jedne firme koja se zove „Respekt legal“, koja se bavi marketingškim uslugama. Sada kada vam ovo pričam, možda vam to negde i nije jasno, ali radi građana Srbije želim da vam objasnim.Imate svedočenje čoveka koji je dobio status uzbunjivača koji jasno kaže da je njegova firma „Respekt legal“ potpisala ugovor sa opštinom Stari Grad u visini od 86 miliona dinara. Period je 2018. i 2019. godina. U obavezi je bio da zaposli 60 ljudi koje mu oni daju. Dakle, ta firma zaposli 60 ljudi, on je dobio spisak. Od tih 60 ljudi, 23 sa tog spiska su bili odbornici i raznorazni funkcioneri opštine Stari Grad. Ovi preostali su bili ljudi koji su se tukli sa saobraćajnim znacima na Trgu Republike, koji su rušili onu ogradu, koji su napadali radnike koji su radili na tom uređenju trga i to su bili ljudi koje direktno građani Starog Grada na taj način plaćaju, da bi oni bili huligani, rušili i ružili svoj grad.Ako i ovo nije dovoljno, tokom 2020. godine, dok su se svi borili protiv korone, svaka opština je imala kol centre, svaki dinar se odvajao za sredstva za dezinfekciju, svaka opština je gledala da pomogne svojim građanima što više može, u opštini Stari Grad, zamislite sada, 18 miliona dinara je potrošeno za nabavku računara i dodatne opreme. U sred korona krize. Dok su ljudi poslednji dinar potrošili da svojim sugrađanima pomognu, oni su 18 miliona potrošili na kompjutere i dodatnu opremu. Zašto? Zato što je tu bilo najlakše ispumpati novac. I to su i učinili.Koliko su bili bahati u svemu tome, samo ću vam naglasiti da opština Stari Grad ima zaposlenih 75 ljudi u svojoj upravi. Za njihove potrebe kancelarijskog materijala potrošili su sedam miliona dinara. Sedam miliona dinara za 75 zaposlenih, na kancelarijski materijal. Svako od vas zna šta je nabavka kancelarijskog materijala, pa mi vi recite kakva je to nabavka i šta ste morali da nabavljate za tolike pare.Vidim i po vama da u sve ove stvari ćete teško poverovati i slažem se sa vama, ali poštovani predstavnici ovih institucija, ovo vam sve pričam kao što je i moj kolega rekao, da biste znali na koji način je nekada sve što se u ovom gradu radilo ispod žita popularno rečeno, sve za lični interes, za lične potrebe i za to da se postane što bogatiji.Ja sam uveren da u narednom periodu će ovi vaši izveštaji biti pre svega u interesu građana Srbije, kao što su i do sada bili i da ćemo svi zajedno u tom smeru i nastaviti da radimo, jer opet na samom kraju, mi ovde predstavljamo građane koji su za nas glasali i koji su nama ukazali poverenje, a mi kao odgovorni ljudi koji pratimo i sledimo politiku predsednika Aleksandra Vučića uvek ćemo se boriti za bolje sutra sve naše dece i generacija koje dolaze. Hvala i živela Srbija.

kako da nazove Mariniku Tepić. Ja bih da mu pomognem jer sam imao prilike ovde da dajem različite definicije te društveno devijantne pojave, pa smo rekli da je to najplaćeniji radnik u kompaniji Dragana Đilasa, možemo je tako nazvati, možemo je nazvati Đilasovim Pinokiom, možemo je nazvati seoskom opajdarom koja samo zna da širi laži po sokacima i razne druge nazive.Ne bih ja dalje o tim nazivima. Ono što ste vi u pravu jeste da se danas u Jagodini desila jedna lepa stvar i da smo u Jagodini mogli da čujemo nekoliko lepih vesti, a to je da osim što je otvorena fabrika „Fišer“ sa 400 zaposlenih radnika. Profesor Klaus Fišer, vlasnik kompanije „Fišer“ je danas dao i drugu lepu vest, a to je da će veoma brzo krenuti sa izgradnjom i druge fabrike te kompanije takođe u Jagodini. Ta vest je obradovala ne samo predsednika Aleksandra Vučića, ne samo Dragana Markovića Palmu, već je obradovala sve građane Srbije.Naravno, nije obradovala gospođu laž, naravno nije obradovala tu kliku oko Dragana Đilasa jer njima ne odgovara stabilna i jaka Srbija. Njima odgovara samo Srbija na kolenima jer u stabilnoj i jakoj Srbiji oni nemaju šta da traže, jer nemaju program, jer nemaju ideje i pored toga što imaju inženjerski mozak, ali neupotrebljiv.Mi ćemo, naravno, nastaviti da radimo u korist građana Srbije, mi ćemo nastaviti da otvaramo fabrike, mi ćemo nastaviti da jačamo, snažimo i ekonomiju i međunarodnu poziciju Srbije i da čuvamo političku stabilnost Srbije, jer jaka Srbija jeste na korist građana Srbije, a jeste i na žalost Dragana Đilasa, Marinike Tepić, Vuka Jeremića, Sande Rašković Ivić i ostalih fariseja srpske političke scene. Hvala. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine doktore Orliću, dame i gospodo narodni poslanici, pošto privodimo ovo kraju, a koleginice i kolege su uglavnom sve rekle povodom ovih izveštaja. Dozvolite samo na kraju da kažem da su na vreme preduzete sve aktivnosti o radu Komisije radi usklađivanja sa pravnim tekovinama EU, a Komisija ima vrlo dobre rezultate što može poslužiti našim susedima za primer.Poštovane dame i gospodo, ovih dana nas na jedan necivilizovan način blati Dragan Đilas, Vuk Jeremić i njegovi saradnici.

pa da vidite ko blati Aleksandra Vučića i SNS, a i građane Srbije i državu Srbiju.Kao načelnik Generalštaba poguban je bio za Vojsku Srbije, odrekao ga se, verovali ili ne čak i Boris Tadić,

kada ocenu o Vojsci Srbije daje Zdravko Ponoš. Ponoš je kao general stajao mirno pred NATO poručnicima dok dok su on i Tadić i Vuk Jeremić i Đilas hrabru srpsku vojsku izručivali Haškom tribunalu i srpske generale.Zdravko

Svako ko je razmišljao kao patriota u Vojsci Srbije izbačen je iz Vojske Srbije za vreme dok je načelnik Generalštaba bio Zdravko Ponoš. Zdravko Ponoš je najbolji kadar Vojske Srbije, penzionisao među njima i 27 generala. Uništio je naoružanje Vojske Srbije i sveo Vojsku Srbije na lovačko društvo.

Ja sam juče govorio i postavio tri pitanja, a danas mu jedno postavljam pitanje. Da li je tačno Vuče Jeremiću, da ste vi posredovali u upoznavanju Emilia Lozoje, meksičkog energetskog tajkuna, inače bliskog saradnika i prijatelja Jeremićeva, sa sa bivšim ministrom policije Hongkonga, kriminalcem svetskog ranga?O čemu se radi poštovani građani, samo nekolike rečenice. Emilio Lozoja, bliski prijatelj Vuka Jeremića i gle čuda, naziva ga brat sa Harvarda, to je posebna priča, optužen je u korupcionaškoj aferi teškoj tri i po miliona dolara. Lozoja je, imamo brojne poslovne veze, iz vremena dok se Lozoja nalazio na čelu državne naftne kompanije „Pemeks“,

Patrik Ho je više puta boravio ovde u Beogradu kao specijalni gost Vuka Jeremića. Patrik Ho je jedan od glavnih finansijera Vuka Jeremića bio je u prošlosti i danas, i Jeremićevog Centra za međunarodnu politiku i održivi razvoj.Na Jeremićev račun leglo je četiri i po miliona dolara od fantomskih energetskih kompanija koje posluju u Šangaju i Hongkongu. Vuk Jeremić je otvoreno podržao Aljbina Kurtija, iliti Iliju Kurtovića, tako se Kurti ranije zvao pošto je bio Srbin, koji je po antisrpskim stavovima i kao zagovornik velike Albanije. O tome nas je obavestio jedan beogradski list 11. januara gospodnje 2021. godine. Gle čuda ponovo, Vuk Jeremić je ovih dana otvorio jedan hotel u Beogradu ka suvlasnik. Šta je radio tu? Bahati Vuk troši na cigare verovali ili ne 18 hiljada evra, samo na cigare.Idemo dalje. Što se tiče Dragana Đilasa i ovih dana, koji pljuje stalno po nama, nekolike rečenice. Pisao je Dragan Đilas Donaldu Tusku, predsedniku Evropske narodne partije, i zamerio mu što je čestitao predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću na svemu što je uradio tokom mandata i što mu je poželeo pobedu na parlamentarnim izborima u julu 2020. godine.Ne samo to, Đilas je prethodno pisao i Semu Fabriciju, šefu delegacije EU u Srbiji i žalio se na Vučićev režim koji navodno maltretira građane i uništava Srbiju. Verovali ili ne, ali to je istina.U novembru 2020. godine pozvao je Evropsku uniju da proces vakcinacije

Srbiji.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, stav svih političkih stranaka u našoj zemlji, pa i ove Đilasove, gle čuda, naziva – slobode i pravde, niti slobode, niti pravde, da Srbija upravlja sama sa sobom i da vode računa o državi Srbiji.Na kraju, iz dana u dan nova imena Aleksandru Vučiću. Moja malenkost je zabeležila samo u poslednjih dva meseca 67, a ja ću za jednu minutu da večeras kažem samo 17 uvreda od dva univerzitetska profesora koje koje su izrečena - kreveljko, da je idiot, picousti, bednik, fukara, mamlaz, muljator, džiberko, da bi građani razumeli, primitivac, dister - neznalica, iks, kompleksirani glupak, budala, totalni idiot, umobolnik, lupetalo, drekavac, zlikovac, fašista. Za večeras samo tih 17.Poštovane dame i gospodo, Đilasova vlast, vlast Demokratske stranke, optužila je nas, vladajuću stranku i građane Srbije da smo mi uzročnici rata 90-ih godina.Poštovani potpredsedniče, izvinićete me, dva minuta ću uzeti još vremena. Citiram šta su nam danas rekli, ovo ne kažu ni Hrvati, ni Amerikanci, ni Nemci: "Vlast "Vlast u Srbiji danas predvode baštinici rata, u osnovi antisrpske miloševićevske i šešeljevske politike".Poštovani građani Srbije, nije naš predsednik

u svođenje računa vojnim sredstvima. Jednostrano proglašenje nezavisnosti, protiv naših upozorenja, upotrebili su silu, što je izazvalo građanski rat".

po svaku cenu. Rat nije bio nužan, već namera. Po toj njegovoj koncepciji Srbi su trebali nestati iz Hrvatske".A vidite šta radi "zalutovčeva" Demokratska stranka. Dok naš predsednik Aleksandar Vučić svakodnevno vraća međunarodni ugled Republike Srbije, provodeći politiku mira, politiku bezbednosti, politiku solidarnosti, politiku zdravlja svih naših građana ne u Srbiji nego u regionu, i politiku ubrzane ekonomske stabilizacije, dotle Dragan Đilas sa svojim električnim zecom Marinikom Tepić i Vukom Jeremićem pune svoje žiro-račune širom svetskih destinacija. Siguran sam da će ih pravda sustići. Živela Srbija! Zahvaljujem, profesore Atlagiću.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog i jedinstvenog pretresa, pitam da li želi reč neko od predstavnika? predstavnik predlagača, Aleksandra Tomić, četiri minuta. Izvolite. teme i oblasti kojima se vi bavite otvaraju mnoga pitanja ovde u ekonomiji Srbije, ali otvaraju i pitanje prošlosti.Upravo zbog prošlosti treba da ponovimo da je prvo Poglavlje 5 otvoreno 13. decembra 2016. godine, to je Poglavlje 5, koje se odnosi na javne nabavke, a pre toga, godinu dana pre toga je otvoreno prvo poglavlje u pregovorima Srbije sa EU, Poglavlje 32, koje se odnosi na finansijsku kontrolu i nadzor.Zašto ovo govorim? Od 2016. godine do danas je prošlo pet godina i kao što vidite, za pet godina oblast javnih nabavki, kada govorimo o njima, je dobila jedan zaista visok stepen poštovanja standarda koji su u rangu sa EU. Kada govorimo o tome, očito je Srbija prošla jedan evolutivni put u ovoj oblasti i dostigla te visoke standarde, i kada je u pitanju transparentnost, i kada je u pitanju ušteda, ali i sam postupak digitalizacije. Očito je taj postupak digitalizacije pomogao u svemu ovome da javne nabavke mogu biti predmet kontrole i od strane svih nadležnih institucija, DRI, ali i svih građana Srbije, jer mogu na jedan javan način zaista da vide kako se troše pare građana Srbije, na koji način i po kom principu, znači, koja je ta procedura koja je ispoštovana. Sve ono što podrazumeva da nije ispoštovano, a kosi se sa zakonom je u stvari alarm za neke druge organe koji treba da se bavi onim nadležnim institucijama, predstavnicima koji nisu radili po zakonu.Prema tome, ta tema za nas nikada više neće biti tabu tema, već samo jedna tema koja treba da dostiže sve više i više standarde i da jednostavno doživimo taj trenutak kada će se Poglavlje 5, koje se odnosi na javne nabavke, zatvoriti od strane EU, a to znači da smo postigli te standarde, odnosno zakonodavstvo koje je podjednako sa zakonodavstvom EU.Kada EU.Kada govorimo o tržištu kapitala, videli smo da je ova tema takođe jako interesantna i ona daje u stvari rezultate koji se odnose i na priliv stranih direktnih investicija i na jedan ambijent ekonomski u kome su investitori zainteresovani da ulažu u Srbiju i to je pokazatelj da u prvom kvartalu ove godine preko milijardu evra imamo priliv stranih direktnih investicija, što je pokazatelj da Srbija ima taj priliv stranih direktnih investitora veći nego sve države zajedno u regionu koje obuhvataju zapadni Balkan.Dostupnost i atraktivnost domaćih hartija od vrednosti je u stvari rezultat odgovorne politike Aleksandra Vučića i SNS ne samo od 2016. godine do sada, već i onaj period do 2016. godine, kada smo sproveli ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju. Taj put nije bio lak, bio je trnovit i podrazumevao je mnoge teške korake koje smo uradili upravo kada je pitanje polja državnih subvencija, odnosno državne pomoći.Zašto ovo govorim? Zato što se sećamo svi i Železare Smederevo i Bora i drugih firmi u restrukturiranju koje su u stvari deo privatizacije Srbije, odnosno firmi i preduzeća koja su podrazumevala proces privatizacije, koju smo završili, naravno uspešno, takođe uz pomoć

ulaganja, odnosno državna pomoć, na neefikasan način od strane onih koji su vladali do 2012. godine nego danas. To znači da nam EU priznaje sve ove ekonomske rezultate i u ovoj oblasti. Za nas to predstavlja kroz otvaranje fabrika rezultat, kroz otvaranje novih radnih mesta, kroz bolje finansiranje budžeta.I ovo danas što smo imali prilike da vidimo, novo otvaranje nemačke fabrike na 8.000 kvadrata u Jagodini u stvari je jedan od rezultata

to su vaučeri koji se odnose na finansiranje obrazovanja dece i omladine koje je dobio gospodin Vučić, zatim gradonačelnik Jagodine, koji se odnosi na ulaganje u obdaništa i škole, kao i finansiranje vatrogasne službe u toj lokalnoj samoupravi.Znači, to je u stvari pokazatelj da danas imamo 70.000 zaposlenih građana Srbije u nemačkim kompanijama, u kojima je do juče radilo svega 17.000. To je pokazatelj poverenja EU prema Srbiji, prema ekonomiji, prema putu koji jednostavno vaše institucije rade u saradnji sa

Zahvaljujem Odboru za finansije i svima koji su uzeli učešće u raspravi.Pošto se više niko ne javlja za reč, saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 5. do 8. dnevnog reda.Hvala

Hvala.